pravite, da je Računsko sodišče že priporočilo, da se poveča vloga ustanovitelja in okrepi ta vloga in ta vpliv ustanoviteljev, se pravi županov oziroma mestnih svetov oziroma občinskih svetov, vam bom razložila, kaj so naredili prejšnji teden, natančneje 16. 9., v Mestni občini Maribor. Sprejeli so sklep, ki se glasi – Odlok o spremembah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor. Pa vam bom razložila, kaj so naredili in zakaj so to naredili. Prejšnji teden so na mariborskem mestnem svetu sprejeli sklep, da se lahko sveti šol konstituirajo že, ko je imenovanih in izvoljenih večina članov sveta šole. Namreč zakaj? Ne vsi, tako kot v ZOFVI piše, ampak večina. Zakaj? Pojavlja se namreč problem pravočasnosti imenovanja članov sveta šole, zlasti v postopkih imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v svet šole. Zakaj? Ker je slab odziv, ko se ta poziv da političnim strankam, da predlagajo svoje predstavnike. Ljudje se posledično ne želijo odločati biti člani svetov šol s strani ustanovitelja in seveda s tem so postopki dolgotrajni oziroma se ne začnejo v skladu z zakonom. zakonom. To je moj odgovor na to, kar ste povedali vi, da je treba pač slediti tudi Računskemu sodišču. Definitivno pa je nekaj dejstvo, da je vladna koalicija to novelo napisala brez komunikacije in in posvetovanja z relevantnimi deležniki. In me veseli, da ste to storili vi, česar niso storili kolegi v vaši koaliciji, ki so to vložili. Domnevam, da boste Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite, imate besedo. DR. SIMONA KUSTEC: Ja, mogoče še dva dodatna sklopa pojasnil, ki jih lahko na tej točki dam in za katere se tudi zavezujem, da jih bomo striktno zasledovali tudi pri pripravi našega predloga mnenja in potem pri nadaljnji obravnavi. Eno je pravno dejstvo. To sestavo svetov nam temeljno definira Zakon o zavodih.

sporoča, da ustanovitelj v nobenem primeru ne sme imeti prevladujoče večine, ampak da je treba slediti načelu tripartitnosti brez prevladujoče večine. Kar pomeni, da še vedno, ko bomo imeli sestavo, eden sam ne bo mogel biti v večini. večini. To je eno pravno načelo oziroma zakonsko določilo, ki je zavezujoče, kar pomeni, da je odveč ta bojazen, da bi kdorkoli imel večino v odnosu

verjetno je tudi že v samem gradivu pojasnjeno. Drugo dejstvo je pa mogoče en zgodovinski spomin. Želela bi spomniti, da je takšna rešitev sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju

v to zdajšnjo predlagano sestavo in da jo je takoj potem v naslednjem mandatu spet tedanja vlada spremenila – oziroma Državni zbor, ker gre za zakonsko spremembo – nazaj v aktualno sestavo oziroma v sestavo iz leta 1996. Ali se mi pogovarjamo o recimo 3+3+5, ali se pogovarjamo o 5+3+3, ali ali 3+5+3 oziroma o teh kombinacijah, nikoli ne more imeti ena skupina prevladujoče večine. To je tisto, kar nas zavezuje po Zakonu o zavodih, in temu bomo ne glede na to, kaj se bo dogajalo potem med parlamentarnima postopkom, morali slediti. Toliko mogoče na tej točki

Kot rečeno, vaša vladna koalicija je to predlagala. Verjetno ste seznanjeni s tem, da je SVIZ že kategorično proti takšnim predlaganim spremembam. Te spremembe so se tudi v praksi izkazale Te spremembe so se tudi v praksi izkazale kot čisto okej, se pravi strokovni sodelavci najverjetneje najboljše vedo, kaj in kako se v šolah dela ter na kakšen način pravzaprav tudi ravnatelji funkcionirajo. Zato je za njih pomembno, da imajo tudi neko varnost in da poznajo načine. Seveda to ni nujno za forever, ampak kakorkoli. Pomembno je pa kljub temu povedati še enkrat, da se s temi novimi spremembami pravzaprav uvaja politično kadrovanje. Res je, tudi ostale stvari, ki so v tem predlogu, so pomembne, se pravi možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev, tudi spremembe pri zbiranju podatkov, tudi nekatere spremembe pri izdaji dokumentov šolajočim, se vse strinjam. Ampak catch je seveda nekje druge, tako kot zmeraj, kadar SDS vloži nek predlog. je samo in izključno v političnem nastavljanju ravnateljev. Zdaj lahko to sicer vi malo lepše poveste, ampak to je pač bobu bob, kot sem prej rekla. Zato bi si jaz želela, da so v sam predlog vključeni vsi pomembni deležniki, da se o tem izjasnijo vsi tisti, ki se jih to dotika, nenazadnje tudi občine, in da se prepreči politizacija šolstva, ki se v tem mandatu, odkar vlado vodi SDS, pravzaprav vsak dan samo stopnjuje. Zato v skladu z vsemi relevantnimi stvarmi in tudi s poslovnikom seveda predlagam, da o vašem odgovoru razpravljamo na eni izmed naslednjih sej. Seveda je najbolj smiselno, da po tem, ko se bo ta procedura v Državnem zboru že izpeljala. In ker vemo, kako deluje glasovalni stroj, seveda bo ta sprememba tudi verjetno uveljavljena; razen če boste vi kot ministrica povedali, da se s tako spremembo, ki gre na škodo strokovnih sodelavcev, ki v vzgoji in izobraževanju delujejo, ne strinjate. In jaz bi si srčno želela, da se vi kot ministrica za šolstvo, izobraževanje in šport seveda postavite na mesto oziroma za svoje kolege, ne pa za politiko, ki jo vodi gospod Janez Janša. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Sedaj pa nadaljujemo. Gospod Igor Peček bo postavil vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju. Izvolite. IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani gospod minister! Osem članic Evropske unije je pred neformalnim zasedanjem finančnih ministrov na Brdu pozvalo k hitri vrnitvi oziroma spoštovanju fiskalnih pravil, ki so jih ob začetku pandemije covida-19 marca lani zamrznili. V spopadanju z epidemijo covida-19 so se vse države Evropske unije zadolževale, prioritete pri plasiranju sredstev pa so bile od države do države različne. V Sloveniji smo recimo 900 milijonov namenili za plačne dodatke, velik del pomoči pa je bil namenjen tudi za pomoč gospodarstvu, kar seveda sam osebno pozdravljam. Vendar kljub dodeljeni finančni pomoči gospodarstvo potrebuje čas za okrevanje. Zelo pomembno pa je tudi to, da se gospodarstvu zagotovi predvidljivo gospodarsko okolje. Evropski komisar za gospodarstvo gospod Paolo Gentiloni je opozoril, da se še vedno soočamo s tveganji ne samo z epidemiološkega vidika, temveč je potrebna posebna pozornost tudi zaradi ozkih grl, ki se pojavljajo v dobavnih verigah. Temu pač sledi dvigovanje cen proizvodnih surovin in inflacija. Javni dolg se je v minulih dveh letih, torej od leta 2019 do letos, v povprečju povečal za 15 odstotnih točk,

kot zgornji prag javnofinančnega primanjkljaja pa 3 % BDP. Istočasno smo izvedeli tudi, da namerava Evropska komisija jeseni začeti javni posvet o reformi pakta za stabilnost. Zato vas, spoštovani gospod minister, sprašujem: Kakšno stališče bo pri tem zagovarjala Republika Slovenija? Ali bo Republika Slovenija izkoristila predsedovanje Svetu Evropske unije

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Hvala lepa, spoštovani poslanec gospod Igor Peček, za to vprašanje. Slovenija je kot predsedujoča država Svetu Evropske unije že izkoristila ali pa že izkorišča, bolje rečeno, to, da se o tem pogovarja. In na neformalnem srečanju, ki je bilo pred devetimi dnevi v Sloveniji, je med drugim bilo na dnevnem redu tudi vprašanje fiskalne politike v povezavi s financiranjem investicij v zeleno, trajnostno in digitalno. To so pač tista merila, ki jih določa Evropska komisija. In tukaj je bilo na dnevnem redu seveda tudi vprašanje investiranja v povezavi s fiskalno politiko. Res pa je, da v tej vsebini naslova, ki je bil tudi javen, ni seveda pisalo fiskalna pravila in in tako naprej, ampak odprta razprava že poteka v okviru vseh držav članic. In to je bil tudi namen tega. V nadaljevanju nadaljevanju predsedovanja bomo tudi o tem še govorili. Jaz mislim, da bomo o tem govorili že novembra, decembra tako v okviru ECOFIN-a kot v okviru evroskupine. Tukaj Tukaj je seveda stališče Evropske komisije, da v letu 2022 velja še vedno tako imenovana odstopna klavzula, kar z drugimi besedami pomeni, da ta fiskalna pravila v tej strogosti ne veljajo. In Slovenija je del Evrope in Slovenija je del Evropske unije in seveda potem veljajo tudi za Slovenijo ta pravila. če pogledamo Slovenijo, so gospodarski rezultati države Evropske unije na nek način pozitivno presenečenje. Oziroma z drugimi besedami, to pozitivno optimistično presenečenje v tem pogledu, da so ukrepi, ki jih je sprejemala tako Evropska komisija kot posamezne države članice, bili uspešni. Če pogledamo odboj in če pogledamo gospodarske rasti, stopnje nezaposlenosti, potem seveda ugotovimo, da imamo, če govorim zdaj o Sloveniji, nadpovprečno gospodarsko rast. Tudi zadnja napoved, ki govori o 6,1-odstotni gospodarski rasti, to potrjuje. In imamo majhno nezaposlenost, relativno majhno nezaposlenost v pogledu primerjalne analize z drugimi državami članicami. članicami. Na drugi strani pa imamo tudi večji dolg in imamo seveda tudi večji deficit. In na tretji strani imamo veliko večje investiranje. In če govorimo o investicijah, potem vsekakor je pogled ali stališče, mnenje, kakor želite, da s prehitrim prehodom na fiskalna pravila ne smemo omejiti investiranje in ne smemo povečati nezaposlenosti. Mislim, da ti dosežki, ki so bili zdaj na ekonomskem področju enostavno ugotovljeni, da jih je treba zadržati in v tem pogledu ravnati tem pogledu ravnati tudi s fiskalnimi pravili. Zaradi tega dejansko v letu 2022 velja še odstop od fiskalnih pravil. Tukaj je treba seveda povedati, da pomemben pa je trend, pomembna je smer razvoja temeljnih makroekonomskih podatkov. In tukaj lahko rečemo, ja, tudi v Sloveniji se bo dolg zniževal v odstotku od bruto družbenega proizvoda in zniževal se bo tudi primanjkljaj oziroma s tujko deficit. Kar z drugimi besedami pomeni, da smer razvoja gre v investiranje, čim boljšo zaposlenost na drugi strani ter seveda tudi v zmanjšanje dolga in zmanjšanje primanjkljaja. Hvala lepa, gospod minister. Gospod Peček, imate zahtevo za dopolnitev. Izvolite. IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa še enkrat. Ja, drži, za leto 2022 je bil znotraj Evropske unije dosežen konsenz glede odstopa od fiskalnega pravila. Vprašanje pa je, kaj nas čaka v letu 2023 oziroma kakšno leto kasneje. Nahajamo se v obdobju, ki zahteva poglobljen in tehten razmislek, pred nami so veliki izzivi, kar se tiče prestrukturiranja gospodarstva, tako pri soočanju s podnebno krizo, z demografskimi spremembami, z dvigom dodane vrednosti, da ne naštevam naprej. Predvsem pa si moramo razjasniti, kako bomo glede na te izzive v prihodnjih letih ravnali z javnimi financami, to, kar tudi sami pravite, gospod minister. Sam osebno sem mnenja in tudi v LMŠ smo mnenja, da bi ponovno zategovanje pasu v prihodnjih letih bilo ne samo zelo vprašljivo, kar se gospodarstva tiče, še posebej če vzamemo v obzir finančne posledice zakonov, ki jih je vlada dala v obravnavo in bodo imeli velik vpliv na javne finance v prihodnjih letih. Tukaj gre po eni strani za zmanjševanje prihodkov, kot jih na primer predvideva vaš predlog dohodninske novele. Zato vas bi želel vprašati: Kakšne ukrepe pa ste v zadnjem letu s tem namenom predlagali na prihodkovni strani, glede na to, da ste na izdatkovni strani pred kratkim ob zasedanju na Brdu dejali, da bi trendi morali iti v smer zmanjševanja stroškov javnega sektorja? Zato me zanima:

je moja osebna ocena, da je važna smer razvoja, kot sem že rekel. Vsekakor je moja osebna ocena, da ne bodo države v enem letu prešle na maastrichtske kriterije. Če pogledate nekatere države, nobene ne bom izvzel, kjer imamo javne dolgove na primer preko 100 %, je to v bistvu teoretično in praktično nemogoče, da bi zdaj v enem letu prišla taka država na maastrichtski kriterij glede dolgov. Govorim o smeri razvoja in o časovnem obdobju, ki bo po mojem mnenju prilagojen tudi posameznim državam članicam. S tega zornega kota je vsekakor to vprašanje tisto, ki je najbolj aktualno, govorimo o smeri razvoja. Tudi po letu 2023 se seveda ne pričakuje, da bodo nekatere države recimo glede javnega dolga prešle na 60 % javnega dolga čez noč, ker je to, še enkrat, matematično nemogoče. Drugo, jaz nisem govoril o zategovanju pasu, govoril sem pa o tem, da je treba biti pozoren na odhodke in da je treba seveda te odhodke nadzorovati, da morajo biti pod nadzorom, predvsem zato, da se ne povečujejo ali pa da se ne pretirano povečujejo. Tukaj nisem imel nobenih posebnih ukrepov, gre popolnoma za naravni nadzor in upoštevanje ekonomičnosti, gospodarnosti in načel pri določanju odhodkov. In tisto, kar prinaša največ prihodkov, če govoriva o ukrepih, ker to je bilo tudi eno izmed vprašanj – Kaj pa ste dejansko naredili, da so večji prihodki? To, da smo vzpostavili gospodarsko rast takšno, kakršno imamo, kajti prihodki so večji, kot so bili v letu 2019. In tukaj lahko govorimo tudi o tistih prihodkih, ki se nanašajo na prihodke od potrošnje. Mislim na davek na dodano vrednost. In največ, kar lahko naredimo za povečanje prihodkov, je gospodarska rast, je večja potrošnja v tem pogledu, so večji dobički, je večja konkurenčnost, je polna zaposlenost. In to prinaša prihodke z naslova dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost, ki sem ga že omenil; in to je tista politika, ki jo dejansko tudi vodimo. lepa, gospod minister. Nadaljujemo z vprašanji. Gospod Franci Kepa bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Janezu Ciglerju Kralju ter ministru za notranje zadeve gospodu Alešu Hojsu. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav obema ministroma, kolegicam, kolegom! Romska problematika je v različnih stanjih v krajih v Sloveniji. Prekmurju so se Romi dobro vključili v družbo in v večini delajo kot večji del drugih delovnoobveznih Slovencev. V Beli krajini delujejo solidno ter slabo v Kočevju, Novem mestu, Krškem, Trebnjem in še V Občini Trebnje, v naselju Vejar živi približno 350 Romov, uradno pa po celi občini več kot 400, neuradni podatki pa kažejo na še večje število. V tem naselju imajo Romi svoja velika družinska prebivališča, večinoma lesene hiše, imajo urejeno tudi vso infrastrukturo, asfaltirano cesto s pločnikom skozi naselje, električno napeljavo, javni vodovod, javno razsvetljavo, komunalno čistilno napravo ter tudi vrtec. Komunalno čistilno napravo so imeli prej kot večina vasi v okolici. Občina jim je vse to naredila, večino s pomočjo evropskih ali državnih sredstev, plačala pa je sama DDV, kar tudi ni zanemarljiv znesek. Kljub vsemu infrastrukturnemu standardu, katerega nima marsikatero naselje v občini, se njihova vključitev v družbo ne izboljšuje, ampak gre celo na slabše. Otroci v vrtec hodijo z muko, v osnovno šolo pa nekje do šestega razreda pridejo, naprej pa redkeje. Razlogov za ponavljanje je več, pri deklicah tudi prezgodnja nosečnost. Marsikateri učenec bi brez problemov dokončal osnovno šolo, mogoče tudi srednjo ali fakulteto. Delovna obveznost je popolnoma zanemarjena. V naselju dela eden, včasih največ do trije prebivalci. Vsi drugi živijo od socialne pomoči ter ilegalnih dejavnosti, kot so tatvine, prekupčevanje, izsiljevanje. Po neuradnih podatkih so povezani tudi z drugimi mafijsko-kriminalnimi združbami. Vaščani v sosednjih naseljih Račje selo in Hudeje so nejevoljni, ker se dogajajo pogoste kraje kmetijskih pridelkov, manjših strojev, bencina, izvajajo se grožnje,

Hvala lepa. Vam je zmanjkalo časa pa se vas ne sliši, boste morda še v drugem delu lahko dopolnili vprašanje. Najprej dobi besedo gospod Hojs. Izvolite.

zadnjih dveh, treh, štirih letih. Sam sem obiskal večino prizadetih občin, od Škocjana, Novega mesta, Brežice. Nazadnje smo imel eno relativno odprto javno tribuno, kjer so sodeloval tudi predstavniki Romov,

je pa treba povedati, da je policija v preteklosti delala s tako imenovanim projektom policijsko delo v skupnosti, kjer so se v bistvu poskušali v čim večji meri vključiti v to delo tudi predstavniki Romov. Mi smo nazadnje v letošnjem letu zaposlili v policijo dodatno 4 Rome. Ena od zaposlitev pride na vrsto do konca meseca novembra, kar je v preteklosti že dajalo neke boljše rezultate, predvsem v tem smislu komunikacije oziroma zaupanja v policijo. Po drugi strani je pa treba odkrito povedati, da je v teh deviacijah, če tako imenujem, kjer se nekako ugotavlja, da gre vsaj za prekrške ali pa velikokrat celo za kazniva dejanja, potrebna precej precej večja aktivnosti policije. Sam sem že z usmeritvami policiji to to usmeritev dal, po moji oceni je potrebno, da je policija v teh okoljih prisotna bolj intenzivno, da bolj intenzivno preverja te ljudi, da nenazadnje dela tudi tako imenovane preglede znotraj romskih naselij. Predvsem pa, da ti ljudje, ki so nekako dobili občutek, da so popolnoma neodvisni ali pa da so nad oblastjo, ta občutek izgubijo. V zadnjih letih se opaža tudi to, da ni več tiste hierarhije znotraj romske skupnosti, kjer so Romi imeli nekega šefa, s katerim se je dalo

te njihove notranje hierarhije ne spoštujejo oziroma ne priznavajo več. Zato sem prepričan, da se da pretežno s tistimi zakonskimi predlogi, ki jih imamo v načrtu, kjer pa je po moje bistveno izobraževanje. Ko bomo enkrat dosegli, da bodo ti ljudje izobraženi vsaj do te mere, da bodo končali osnovno šolo, jaz mislim, da lahko končajo celo precej več kot osnovno šolo, nenazadnje imamo lahko odlične obrtnike iz te populacije, ne vem, zakaj ne bi mogli biti. Pa nenazadnje tudi to, kar je nekdo, mislim da, celo gospod Rom zadnjič v Brežicah omenil, da ni razloga, da ne bi bili tudi v neki fazi študirani ljudje. Nenazadnje imamo, tako kot ste sami povedali, veliko razliko med tem, kakšna je romska populacija na

poslanec Kepa, za to vprašanje. Verjetno bom zdaj samo začel, pa upam, da bom imel priložnost še mogoče v drugem delu širše odgovoriti. Veliko tega je že kolega Hojs povedal, izpostavil. Na romsko problematiko na področju zaposlovanja je treba gledati široko. Problematika tega vključevanja romske populacije v zaposlitev je namreč večplastna in zahteva predhodno ukrepanje na različnih medresorskih področjih: bivanjske razmere, področje vzgoje in izobraževanja, izobraženosti, področje zaščite otrok, žensk, mladih in podobno. In kot je kolega minister Hojs izpostavil, je največja ovira privključevanju brezposelnih Romov na trg dela njihova nizka raven izobrazbe ter pomanjkanje delovnih izkušenj. Na drugi strani pa seveda tudi zmožnost ter pripravljenost za še aktivnejši pristop k identifikaciji lastnih sposobnosti, kompetenc, interesov za sprejemanje odločitev na področju izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter zaposlovanja. Ob obiskih romskih naselij, tudi Žabjeka, sem bil seznanjen seznanjen s strani Roma, ki je zaposlen, ki dela, da je deležen izrazito negativnih odzivov znotraj svoje skupnosti, in je obtožen, da je izdajalec. In to terja en širok pristop spremembe odnosa do lastnih ljudi, ki Hvala za besedo. vprašanje. Da je bila izražena želja ljudi, da bi bila, če se le da, prisotnost policije bolj pogosta, kot ste že sami izjavili. Bi bilo pa zelo dobro, tam ste odprli tudi neko pisarno na Račjem selu, da dajo pobude; oni bi pa želeli, da je prav prisotnost mogoče še kakšnega miličnika tam večja. večja. Naslednji mesec bomo imeli na občini tudi sejo na to tematiko, pa če je priložnost, bi bilo dobro, da pride kakšen sekretar ali gospod Olaj na ta razgovor. Za ministra

Ker delali so že v preteklosti v večjem številu, tudi že v samem naselju, pa jih je bilo pol manj ali pa še več. In zdaj izkoriščajo to socialo. Zakaj se jim podaja sociala kljub njihovim neizpolnjenim dolžnostim? Vaščani pričakujejo, da bodo Romi izpolnjevali tudi dolžnosti, ne pa iskali samo pravice in bonitete. Hvala za dopolnilne lepa. Minister Hojs, imate besedo za odgovor. Izvolite. ALEŠ HOJS: Hvala, podpredsednik. Spoštovani poslanec! To, kar se tiče naših obiskov na občinah, tudi naslednji teden, ni nobene težave, samo pravočasno nam pošljite vabilo. Tudi sam sem se večkrat odzval. Kot sem povedal že na začetku, sem bil na vseh občinah. Naslednji teden verjetno ne bo časovno zneslo, bo pa gotovo prišel eden od sekretarjev. Kar se tiče pa same prisotnosti policije na teh uradih oziroma v tej pisarni,

v samih naseljih oziroma kontrolo pred naselji, kot da so v pisarnah. Sam sem večkrat dal usmeritev, naj bodo več na terenu in manj v pisarnah. Se mi zdi, da bo bolj zaleglo tudi pri videzu

Hvala lepa. Spoštovani podpredsednik, poslanec Kepa! Izjemno pomembno je to, da že sedaj so Romi prednostno obravnavani in posebej spodbujani, ugodnejše spodbujani tudi pri večini ukrepov na trgu dela. Recimo programi javnih del so za Rome še razširjeni in so lahko Romi vključeni do 2 leti, medtem ko ostale ciljne skupine, razen invalidov in starejših od 58 let, samo za največ 1 leto. Nadalje, pri Romih za vključevanje v v javna dela s strani ministrstva sofinanciramo skoraj stoodstotno, torej 95 % plače, medtem ko pri drugih ciljnih skupinah 50–80 In s tem želimo stimulirati delodajalce k večjem vključevanju Romov, saj na nek način financiramo skoraj celoten dohodek vključene osebe. Izvajamo tudi posebne programe javnih del. Rad bi pa morda na koncu omenil to, kar je rekel minister Hojs in je izjemno pomembno. Do zdaj so naši resorji poskušali z raznimi tako imenovanimi mehkimi ukrepi. Očitno, kot ste vi navedli, kot je minister Hojs navedel, nekih večjih uspehov nimamo. Še celo delovna aktivnost romske populacijese je znižala v zadnjih desetletjih. In v In v tej vladni skupini za romsko problematiko imamo dobro osnovo za to, da bomo določene zakone ustrezno spremenili, pa ne samo za Rome, ampak nasploh, ker v naših ugotovitvah je tudi v splošnem, da ni pravičnih razmerij glede prejemnikov denarne socialne pomoči in tistih, ki delajo. Razmerje je porušeno. Predvsem je pa pomembno to, kar je minister Hojs prej rekel, da bomo z vsemi temi zakoni poskušali nuditi zaščito otrokom, da se jim omogoči najmanj dokončanje osnovne šole, ker je to zelo pomembno, da z dvigom njihovega nivoja izobrazbe tudi presekamo ta začaran krog neaktivnosti. Gremo naprej. Poslanka Violeta Tomić bo postavila vprašanje ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Izvolite. Hvala za besedo. Minister Simoniti, vaše ministrstvo je objavilo javni razpis v vrednosti 2 milijonov evrov za sofinanciranje produkcije avdiovizualne miniserije po literarni predlogi Draga Jančarja – To noč sem jo videl. Rok za prijavo pa je bil 4. oktober 2021. Preseneča pa, da je ministrstvo objavilo tak razpis brez sodelovanja Slovenskega filmskega centra in za vnaprej določeno delo. Spornih pa je več zadev. Prva je sama višina sredstev, druga, da je bil razpis za točno določeno delo in točno določenega avtorja, brez navedbe producenta ali pa TV-hiše, ki bi podpisala koprodukcijsko pogodbo o predvajanju dela; in nenazadnje dejstvo, da je bil razpis objavljen v petek, 3. 9., umaknjen pa v ponedeljek, 6. septembra, samo tri dni po objavi. Ministrstvo v razlagi navaja, da so objavo razpisa spodbudile vse težje razmere v v avdiovizualnem sektorju, da so se v zadnjem obdobju redko snemale televizijske serije po literarni predlogi ter da se bliža leto 2023, ko bo Slovenija častna gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer bo osredni gost ravno Drago Jančar. obrazložitvi so še zapisali, da so v Sloveniji potrebni državni ukrepi in finančne spodbude za čim večjo promocijo in produkcijo evropskih avdiovizualnih del. Od tega so odvisni obstoj in razvoj avdiovizualnega sektorja ter ohranjanje kulturne in jezikovne raznolikosti. bolj ne bi mogla strinjati z vami, ampak vi počnete ravno nasprotno. Letijo očitki, da je bil razpis koruptiven, in medtem ko Slovenski filmski center čaka na vsak evro, ki bi ga razdelil za projekte, ki so že regularno prijavljeni, vi meni nič, tebi nič podprete svojega prijatelja. To sicer pri vašem delovanju ne preseneča, ampak zato ni nič manj sporno. Skratka, razpis razkriva eno samo veliko nekompetentnost ljudi, ki vodijo ministrstvo. Projekt za 2 milijona se vendar ne razpiše brez pristanka vsaj avtorja te literarne predloge. Zato vas sprašujem: Kako ste sploh prišli na idejo za ta ciljan in selektivno formuliran razpis? Se vam zdi transparenten in kje v proračunu so bila ta predvidena sredstva zanj in na kateri postavki? Kako je možno, da tako velik znesek proračunskih sredstev namenite enemu samemu projektu? Ali ste hoteli morda zgolj preusmeriti 2 milijona in kam, medtem ko denarja za vse druge stvari zmanjkuje? Hvala za vaš odgovor.

in jih spodbuditi k snemanju televizijske serije na podlagi slovenskega literarnega dela. Ker se Slovenija pripravlja na leto 2023, ko bo častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu, Frankfurtu, avtor Drago Jančar bo osrednji gost knjižnega sejma in zato smo izbrali njega kot enega največkrat prevedenih ter doma in v tujini nagrajenih romanov. Ta roman, po katerem naj bi se snemal film, je proglašen kot roman desetletja, dobil je francosko nagrado, dobil je avstrijsko nagrado in še marsikaj. Torej vrhunska kakovost, primernost za vizualizacijo in izjemna popularnost tega romana so spodbudile tudi dramatizacijo tega literarnega dela v gledališču, čez nekaj dni bo tudi premiera v Mariboru. Te kakovostne podlage ne dopuščajo dvoma o upravičenosti izbire konkretnega literarnega dela, zato smo razpis objavili na najbolj možen transparenten način. Bil je javni razpis in odprt za vse filmske ustvarjalce. Za to obstajajo vse pravne podlage. Z namenom zagotoviti verodostojnost v razpisu, so bili tudi od prijaviteljev zahtevani določeni pogoji. Izbor izvajalca bi bila naloga stalne strokovne avdiovizualne komisije. Znesek, s katerim je ministrstvo pripravljeno v okviru proračunskih sredstev podpreti nastanek te zgodovinske serije, je bil res 2 milijona, vendar glede na visoko zahtevnost bi lahko to zagotovilo sofinanciranje do največ 80 %, torej bi moral tudi producent zagotoviti sam določena sredstva. Zaprošena višina in utemeljitev sta predmet ocenjevanja.Vrednotenje bi bilo pristojnosti strokovne komisije v okviru razpisnih meril. Seveda vse to pomeni, da ni avtomatične dodelitve sredstev. Toliko bi zaenkrat povedal. Lahko rečem še to, da nekateri so temu nasprotovali, vi ste omenili tiste tri dni, odkar je bil razpis, in potem ko je prišlo seveda v javnosti do »zopervanja«, je seveda – logično najbolj imenitnega slovenskega pisatelja to zmotilo in je odstopil od kakršnihkoli nadaljnjih pogovorov in dogovorov. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala minister. Kot pričakovano niste poslušali mojega vprašanja in tudi nič mi niste odgovorili. V prvem delu ste citirali prvi del mojega vprašanja, kjer sem opisala, kaj ste navedli v ministrstvu. Zdaj pravite, da so bila zaprošena sredstva, pa me zanima: Kdo vas je zaprosil za ta sredstva ali ste se sami odločili, da jih ponudite? Veste, dva milijona evrov za nadaljevanko – ena normalna televizija naredi iz tega tri do štiri. Zanima me: Kako ste ocenili ta znesek, na podlagi katere zahtevnosti, ki jo omenjate? Kajti veste, RTV podpiše pogodbo. Kje bi vi nadaljevanko predvajali, če kar daste dva milijona? Morate narediti, verjetno, slovenski filmski center, koprodukcijsko pogodbo z nacionalno televizijo, s POP TV-jem in oni kot koproducentski vložek dajo studio, kamere, kamermane, montažerje in to je njihov vložek koprodukcijski. Ne pa, da enemu daš dva milijona bianco, zato ker je tekst zelo dober. Ne dvomimo v to, da je literarna predloga dobra, in tudi se veselimo uprizoritve v mariborski drami, vendar ta vaša poteza kaže neko zelo, zelo čudno prakso, oprostite, ki kar smrdi po korupciji in goljufiji, medtem ko denarja za cel kup zelo potrebnih stvari na ministrstvu nimate. Recimo za štipendije mladih, nadarjenih ljudi, mislim, da gre za 20 štipendij za nadarjene študente, ki bi študirali v tujini, in vse skupaj bi to znašalo zgolj 50 tisoč evrov – investicija v mlade ljudi –, vi hkrati takole lepo ponujate dva milijona evrov za nadaljevanko, s katero se niti sam avtor ni strinjal. Pa vas res prosim, da mi poveste: Od kod vam ideja za višino in za ta razpis,

za tiste stvari, o katerih ste vi govorili, čisto dovolj in mešate stvari, ki ne spadajo skupaj. Za štipendije vam ne bom zdaj, bom kdaj drugič lahko razlagal, kako je do tega prišlo. Torej, štipendije smo predvsem podaljšali še za eno leto tistim, ki so jih bili upravičeni prej dobiti in smo jih zaradi covida podaljšali in se ta sredstva pravzaprav niso ponovno razpisala, se je pa štipendij ogromno novih razpisalo, tako da ima ministrstvo zelo veliko štipendij in je zelo skrbno in odgovorno pri tem, da se zaveda, kaj so mladi perspektivni ljudje. Glede filma lahko rečem, da je bil, tako kot sem rekel, popolnoma jasen, nedvoumen, transparenten razpis,

povsem upravičena, da je do nje prišlo. Nekaterim je uspelo pravzaprav iz ne vem kakšnih razlogov, da preprečijo pravo promocijo, pravo zadevo iz nekih parcialnih minimalnih interesov, da se ta zadeva prepreči. Mislim, da je ta zadeva mimo, če mislite, da je kaj narobe – prosim! In da podtikate o korupciji in takih stvareh! Minister, tu prisoten, se tem zadevam absolutno izogiba, dela vse po zakonih in vse pravne podlage za to so bile dane. Meni je izredno žal, da je prišlo do tega, da se je preprečilo nekaj, kar bi bilo dobro za celo Slovenijo, ne pa samo za avtorja, ki je sam po sebi cenjen in znan v svetu. Tako da bi vam to odgovoril. Za ostale stvari pravzaprav niti ni potrebno odgovarjati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Ja, seveda bom predlagala, da Državni zbor opravi razpravo o tem, kajti nikoli, minister, dokler vi niste postali minister v tokratni vladi Janeza Janše, niso razpisi šli za eno literarno delo, ki je delo vašega prijatelja ali pa ki vam je všeč. Nikoli. In seveda, ko vas ujamemo pri neki nedopustni praksi, potem so krivi mediji, ki so to pač omenili in odkrili roke globoko v marmeladi. Krivi so, ne vem, politiki opozicije. Mi sprašujemo, kako je možno, da Slovenski filmski center, ki životari in ki skrbi za projekte premnogih filmskih avtorjev in avdiovizualnih delavcev, ni vedelo nič o tem razpisu. Ali ni normalno, da gre stvar po drugi poti, ne pa direktno? In prijavi se lahko vsak. Kaj to pomeni, da se prijavi lahko vsak? 2 milijona so tukaj, imaš literarno predlogo in zdajle se pa prijavljajmo, ko je že vse zmenjeno. Nikakor ne morem sprejeti vašega argumenta, da če ste v petek dali razpis ven, da vas je pa čez soboto in nedeljo pa ne vem kdo tako demoraliziral, da ste razpis umaknili. To se mi zdi zelo za lase privlečeno, popolnoma izven utečene prakse ministrstva in delovanja oziroma avdiovizualne produkcije v Sloveniji. Nikakor jim s tem ne pomagate in mislim, da se dela ogromna škoda ravno kulturi in avdiovizualni produkciji v Sloveniji, zato mislim, da moramo o tem opraviti razpravo. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj.

Vi veste, da ste eden redkih ministrov, ki jih cenim v tej vladi, vam povem kar pošteno, razen kiksa o vodi, ki vem, da je že pozabljeno, lahko rečemo, ampak za druge reči ste eden boljših. Tudi danes vas bom – in ni drugega, ker moram kot Kraševec, ker to gre naprej zadeva – moral vprašati o akumulaciji tega Padeža in Suhorice. Žal meni še vedno ni jasno, zakaj Vlada rine v ta projekt. Zakaj ga preferira napram drugim projektom. Je slišati toliko opozoril z vseh strani: lokalne, civilne iniciative, predstavnikov lokalnih skupnosti, vladnih organizacij, predstavnikov različnih naravovarstvenikov. Ignorirate tudi strokovnjake, znanstvenike, ki so točno povedali določene druge zadeve, druge reči. V bistvu njihove ugotovitve, se bojim, da preprosto ignorirate. Ministrstvo že ves čas poudarja, obljublja, da bo pri pripravi teh strokovnih podlag upoštevalo vse najvišje standarde. To vseskozi vi ponavljate. In te prakse, ki so že izvedene v evropskih akumulacijah – jaz to tudi lahko da verjamem. Sam bi mislil, da bi bilo boljše, da bi uporabljali standard, ne vem, če bi tako rekel, te zdrave pameti in bi lahko uporabljali rajši naravno pitno vodo, kakor akumulacijsko vodo. Bom šel na bistvo tega. Rad bi slišal od vas: V kakšni fazi so ti projekti? To je zelo pomembna zadeva. Znano je, da je da je 19. avgusta 2021 Vlada sprejela nek sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta prav za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. vodo. Zanimajo me podrobnosti, če mi jih lahko poveste: Kaj sledi, kaj je v načrtu v prihodnjih mesecih? To je zelo pomembno zame, že prej sem omenil kar nekaj lokalnih skupnosti, civilnih iniciativ,

niste vključili v razpravo. Jih Vi niste vključili v razpravo. Zanima me: Zakaj vas tak odpor do vseh teh možnosti, ki bi morale biti dane tudi drugim, predvsem pa lokalni skupnosti? Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Ustavna pravica do zdrave pitne vode se ne uresničuje deklaratorno z nekimi resolucijami in ne vem kakšnimi drugimi besedili, temveč s konkretnimi projekti. Mi imamo v Sloveniji nekaj problematični območij, kar se tiče oskrbe s pitno vodo, in največji problem je slovenska Istra; Slovenska Obala na žalost nima lastnih virov pitne vode, zato ima nenehno probleme z vodooskrbo. Oskrbuje se z vodo celo iz sosednje Hrvaške. Ko sem prišel na to ministrstvo, smo si zadali, da bo eden izmed prioritetnih projektov zagotovitev Obali dostop do zdrave pitne vode, in sicer na način, da bo poiskan vodni vir, ki bo dolgoročno – dolgoročno podčrtujem še enkrat – zagotavljal Obali neodvisen vodni vir od sosednjih držav in tudi širše. Ko smo preučevali različne možnosti, smo se naslonili na vse sprejete strokovne podlage. Vse do sedaj sprejete odločitve so temeljile na izdelanih strokovnih študijah vseh potencialnih vodnih virov za oskrbo s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja. Študije so bile izdelane multidisciplinarno, tako po tehničnih, ekonomskih in okoljskih kriterijih. Izdelovali so jo strokovnjaki s prakso v sodelovanju s strokovnjaki inštitutov in fakultet. To so strokovnjaki s področja gradbeništva, zdravstvene hidrotehnike, splošne hidrotehnike, biologije, kemije, okoljevarstva in geologije. Tako, spoštovani poslanec, ne drži trditev, da je ta zadeva v nasprotju s strokovnimi mnenji. Res je, da nekaj profesorjev, zlasti že v zrelih letih, nasprotuje temu, ker pač, saj veste, stroka ima kdaj pa kdaj na isto vprašanje tudi različne poglede, vendar tu smo se naslonili na izdelane strokovne podlage. Kar se tiče diskusije z lokalnimi skupnostmi, ne drži, da nismo navezali stika z vsemi lokalnimi skupnostmi. V preteklem tednu dni je državna sekretarka skupaj z direktorjem Direkcije za vode obiskala vse predstavnike občin v tangiranem območju in širše; še včeraj. Pogovarjali so se o tem in moram reči, da iz teh pogovorov direktno z župani ne veje takšno stališče, kot ga je možno razbrati iz objav televizije. Ne veje. Pravzaprav celo del nevladnih organizacij z območja slovenske Obale zagovarja to, da ne govorim o iniciativah, ki se tam rojevajo. mene žalosti, da je oskrba Obale s pitno vodo tako razdelila tudi ta del Slovenije, to se pravi kraško zaledje in Obalo, in da pravzaprav imam celo občutek, da je vmes tudi nek interes po tem, da bi določeni obstoječi vodovodi prodajali lepo vodo na Obalo. Iz vseh strokovnih podlag tudi izvira, da v najbolj kritičnih trenutkih združevanje vodovodov v zaledju ne ponuja zanesljive vodooskrbe Obale ob najbolj kritičnih trenutkih, ko vode primanjkuje. In še enkrat, mi želimo dolgoročni vir oskrbe Obale s pitno vodo. Zdaj pa glede časovnice projekta. Skladno s terminskim planom je predvideno, da bodo vse aktivnosti v okviru pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije; namreč ta pogodba je bila podpisana in tudi investicijske dokumentacije v bistvu izdelane in zaključene do konca leta 2022, sama gradnja pa naj bi se začela v letu 2024 z dokončanjem leta 2026 oziroma 2027.Tako naj bi že javna razgrnitev študije variant po izdelavi tega projekta bila v novembru letos, javna obravnava sledi potem v decembru, sledijo stališča do pripomb, sprejem uredbe, nato pa nato pa združeni postopek, kjer se bo vzporedno vodil postopek izdelave državnega prostorskega načrta in gradbenega dovoljenja. Torej, iz tega sem vam tudi povedal časovnico in takrat bo v okviru teh javnih razgrnitev več kot dovolj priložnosti za soočenje vseh

Hvala, predsedujoči. Minister, na nekaj vas moram opozoriti. Vodo se ne prodaja, voda je zastonj, veste točno – upam, da to veste. Kar se kupuje in kar je, je infrastrukturni strošek zaradi amortizacije in drugih reči. Voda je zastonj, ker mora biti, ker to je pa Samo en oklepaj. Ampak, glejte, vi vašo odločitev za akumulacijo utemeljujete na študijah, starih 15 let. Vaša strokovna ekipa, ki je zdaj postavljena, je vaša strokovna ekipa in ni strokovna ekipa, ki bi morala biti mešana z dveh različnih polov. To je dejstvo in problem, ki je. Vi veste, preverile so se razne možnosti, že sto let se preverjajo te možnosti. Veste točno, da so bili v stotih letih trikrat zavrženi projekti za zajezitev te Suhorice. Zakaj se imenuje Suhorica? Minister, tu je slika 21. avgusta. Suhorica. Glejte, to bo napajalo akumulacijo, to bo napajalo akumulacijo, to je Suhorica 21. avgusta, pred enim mesecem. Povejte vi meni: Kako bo taka reč napajala neko akumulacijo? Mislim, da so res interesi, ampak so interesi na drugačni strani, kot tisti, kar vi mislite. Tukaj je problem. 130-milijonski projekt za tako reč, ki bi hrbtenico novo zamenjali, kompletno, čez cel Kras in oskrbo s pitno vodo, s povezavo na druga dva vodovoda, 55 milijonov, namesto 130 milijonov. To je treba razumeti. Na hitro vam bom prebral, če mi bo dal čas, še eno reč. Hidrogeolog Geološkega zavoda v Sloveniji dr. Janko Urbanc, je točno napisal: »Rezultati črpalnega poskusa v Brestovici so torej nedvomno pokazali, da je iz vodonosnika mogoče črpati najmanj 565 litrov podzemne vode na sekundo tudi v poletnih sušnih razmerah.« To je študija. Zakaj nismo upoštevali teh tukaj? »Voda je dobre kakovosti in primerna za oskrbo prebivalstva. Trenutno vodovod za oskrbo slovenskega Krasa potrebuje dobrih 100 litrov na sekundo, za območne vodovode 110 litrov na sekundo, neizkoriščenega ostane praktično 360 litrov.« To je študija,

ki nisem strokovnjak s tega področja, odgovor. Glejte, odgovor na to vprašanje je bil oddan. To vprašanje je bilo izpostavljeno, tudi na to Suhorico. Vam povem, ta odgovor je bil dan, ko je bila ena izmed neštetih strokovnih diskusij na temo teh vodovodov med strokovnjaki. Gospod poslanec, verjetno mi pritrjujete na to, da ne bova midva rešila tega strokovnega vprašanja, midva sva politika. To naj rešijo strokovnjaki. Za to bo več kot dovolj priložnosti v vseh fazah postopka. Ko bodo predstavljene javno razgrnjene študije, ko bo čas za strokovno diskusijo, usklajevanja in na koncu dneva tudi odločitev o tem projektu. Odločitev o tem projektu, da ali ne, še ni padla. Odločitev je padla, da se gre v pripravo dokumentacije, da se vse študije obnovijo, updatajo, to se pravi, prilagodijo na nove podatke in da se s tem tudi gre v javno razgrnitev s ciljem vodooskrbe. Po meni znanih podatkih strokovnjakov so obstoječi vodni viri v zaledju nekateri izpostavljeni tudi tujim državam, kot konkretno ta v Sežani, kjer je prispevno območje tudi iz sosednje Italije, kjer je kar nekaj potencialnih možnih onesnaževal vtem radiusu, ki lahko vpliva na ta vodni vir. Kar se tiče ostalih vodnih virov, ne zadoščajo za zanesljivo dolgoročno vodo oskrbo slovenske Obale v naslednjem obdobju. To so rezultati preiskav in raziskav, ki smo jih delali. To se pravi, da nikoli ne bom, spoštovani gospod poslanec, vztrajal, da mora biti ta vodni vir; ta vodni vir se danes kaže kot najprimernejši po mnenju številnih strokovnjakov.Nenazadnje tudi državna sekretarka je bivša direktorica doktorica s tega področja, bivša direktorica Inštituta za vode. Verjamem, da tudi to strokovno področje, ker ima že 38 let delovne dobe in celo življenje dela v tej stroki, dobro pozna. Verjamem, da tudi dobro pozna to gospod Kramer, ki je direktor Direkcije za vode, ki se ukvarja z vodarstvom že celo svoje življenje. Zato menim, da so v okviru vseh teh študij, ki so jih nenazadnje tudi podpisali strokovnjaki, pretehtali, zakaj ima smisel iti v ta vodni vir kot dolgoročni vodni vir. In verjamem, da bodo na koncu vsi zadovoljni, ker bo možnost zgraditi res zanesljiv sistem vodooskrbe Obale in tudi rezervni vodni vir za kraško zaledje. Tudi rezervni vodni vir za te vodovode, ki so danes vsi na enem ali pa nekaterih vodnih virih, pač glede na občino, kjer je, bodo dobili rezervni vodni vir in to mislim, da je dobra popotnica za ta projekt.

Res je, kot ste rekli. Jaz in vi ne bova rešila tehnično tega problema tukaj, ampak moja naloga tukaj je, da vas opozarjam, ker vi kot minister ste pa odgovorni za projekt, katerega mi smatramo na Krasu, da ni pravi za tisto zadevo, za kar mora biti narejen. To je problem. In če so ga trikrat zavrnili v zgodovini,

ni prava. Rešitev, če so jo zavrnili trikrat, zakaj jo morate vi zdaj potrditi? Pa ista profesorica, ki je bila tukaj, je bila v zadregi zadnjič, ko smo govorili o tej reči. Je bila v zadregi, ker smo ji dali podatke, pa mi ne boste rekli, da je hidrogeolog Geološkega zavoda Slovenije, glavni človek, ki ves čas nadzoruje, Janko Urbanc, pa veste, da je strokovnjak, ga niste nikoli poklicali zraven, da bi dal svoje mnenje glede količine vode in tega, kar je. Ni res, da vpliva območje Italije, ker bom vam točno povedal. Papirnica, druge reči, ki so na drugem kraju, tam se izliva Timavo, če veste. In tam je Timavo – jaz vem, ker sem od tam doma –; Timavo napaja vodo celega Trsta, ki pa ima 300 tisoč prebivalcev, ne pa za 135 tisoč, kakor je tukaj predvideno. In imamo vse možnosti, da povežemo to zadevo. Imamo možnosti! Četrta vrtina je že narejena. Stroški so bili že narejeni, vsi projekti so bili narejeni, je bilo samo spraviti naprej projekt. Zakaj iti v en projekt, ki mu vsi nasprotujejo, lokalne skupnosti nasprotujejo, vodovarstveniki, društva, reči, vsi kompletno in vi tolčete z glavo naprej in naprej. In se bojim, da bo projekt, če bo druga vlada, bo ta projekt ustavljen, ker se bo vzelo drugačnega. Povem vam! Zaradi tega v MOP tudi sporočate, v sporočilu vi navajate, da se bo z novim vodnim virom v Suhorci zagotovila prebivalcev Istre, občinam ustavna pravica do pitne vode. Ustavna pravica do pitne vode je vse v redu, prav in fino. Saj mi napajamo, Kraški vodovod napaja že 20 do 25 procentov vode v Koper, tako da jim nikoli ni zmanjkalo vode, ampak je treba rešiti vodni vir. In mi smo prvi, ki bomo naredili vse; tukaj se moramo mi v Državnem zboru odločiti, da bomo res rešili problem, ker Obala je potrebna in mora imeti pitno vodo – saj to mora biti in s tem se strinjava oba –, ampak rešujemo problem na napačen način.

velikega odpora od vseh strani, velikega odpora ljudi, mislim, da je prav, da tako kot je predvideno to v poslovniku, želim, da bi naredili javno razpravo in da bi še enkrat ugotovili resničnost, potrebnost takega projekta: če je zgrešen ali ne. Samo to. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj. Janja Sluga bo postavila vprašanje ministru za pravosodje, Marjanu Dikaučiču. Izvolite. JANJA SLUGA Minister, preteklo leto ste se potegovali na razpisu za notarsko mesto v Žalcu. Pri tem ste bili, kot ste tudi sami povedali, neuspešni, ker kot ste rekli na hearingu, niste izpolnjevali pogoja ustreznih delovnih izkušenj. Kljub temu da ste sami ugotovili, da tega pogoja ne izpolnjujete,pa ste vendarle seveda uveljavljali in sprožili pritožbene postopke na tem razpisu in tudi tam ste bili neuspešni. Posledica tega zavlačevanja tega postopka je seveda bila, da je bivši notar moral kar dvakrat preložiti svoj odhod v pokoj, zaprositi ministrstvo za podaljšanje delovanja svoje pisarne, ampak vendarle, ko ste prišli na položaj ministra, pa seveda tega podaljšanja več ne odobrite. V poslanskih vprašanjih vas poslanci kar naprej sprašujemo o tem zelo perečem vprašanju za prebivalce Spodnje Savinjske doline, pa vendarle nikoli ne prejmemo nikakršnega jasnega odgovora na naša vprašanja. Številni poslanci so vas o tem že spraševali, vaši odgovori so pa, milo rečeno, izgovarjanje, zavijanje v meglo in še, kar je temu podobnega. Prebivalci so postavljeni v položaj, da od 1. julija letošnjega leta notarska pisarna v Žalcu ne deluje več kontinuirano. Zaposleni na notariatu, to so štirje – po mojih informacijah, če so te pravilne –, so trenutno prijavljeni na Zavod za zaposlovanje. Na notariatu samem, ne samo prebivalci, so razočarani nad vašim ravnanjem, na Notarski zbornici prav tako. Tisto, kar je pa posebej pomembno, je pa to, da prebivalci nimajo dnevnega dostopa do notarja, da vas je notar, ki zdaj zanje opravlja to funkcijo, tudi opozoril, da je preobremenjen, da zaradi te preobremenjenosti ljudje do njega ne morejo, da jim za to nastajajo dodatne nevšečnosti, dodatni potni stroški, dodatno jemanje časa in dodatni finančni stroški. Zanima me: Kaj boste storili, da bodo prebivalci končno spet prišli do notarskih storitev?

Naj uvodoma pojasnim, da je bil dosedanji notar v Žalcu razrešen na lastno željo in na datum, ki ga je sam postavil. Torej, kljub temu naj povem, da je po zakonu možno, da bi to funkcijo opravljal do konca leta v letu, v katerem dopolni 70 let. In to bi bilo do 31. 12. Notar je sam navedel datum, ki ni bil 31. 12., ampak prej. S tem v zvezi je pač zdaj verjetno ugotovil, da je naredil napako in zdaj bi to skušal nekako sanirati. Naj pa tudi izpostavim, da je moja predhodnica sicer že izdala odločbo o imenovanju novega notarja na to prosto notarsko mesto v Žalcu, vendar se je eden izmed neizbranih kandidatov pritožil, pa to nisem bil jaz, pa tudi ne moja partnerka, kot se pač lažnivo poroča v medijih, zato ker jaz in ona v tem postopku ne sodelujeva in je sama dala tudi umik že zdavnaj prej, tako da o njej sploh ni bilo odločeno. Zaradi tega vloženega upravnega spora, ki je še v teku, odločba o imenovanju še ni postala pravnomočna. Hkrati pa je tudi potekel ta čas, ki ga je bivši notar sam predlagal, do kdaj želi prenehati s poslovanjem. Ko sem jaz pričel z ministrovanjem, je v tej zvezi bila edina možnost in z zakonom skladna možnost, bi temu rekel, da Notarska zbornica določi notarja ali pa notarje, ki bodo v tem času do pravnomočnosti odločbe o imenovanju novega notarja, izvajali periodično to notarsko poslovanje. In to se je tudi zgodilo. Kot veste, je Notarska zbornica arhiv dosedanjega notarja iz Žalca v celoti zaupala v začasno hrambo in poslovanje notarju Mrazu iz Celja, in sicer do tedaj, ko pač bo prišlo do zasedbe tega prostega notarskega mesta. Naj vam tudi povem, da notar tam posluje, da ne drži, da je občanom tam onemogočen dostop do notarskih storitev. Seveda pa se se mi zdi zanimivo, da mi vi vedno očitate, da sem jaz nek izvajalec nezakonitosti, nasprotnik vladavine prava. Hkrati pa pod pretvezo neke skrbi za občanke Žalca in Savinjske doline želite, da zaradi interesa nekih posameznikov to vladavino prava kršim. Jaz sem mnenja, da pravna podlaga za podaljšanje tega, po čemer me sprašujete, ne obstaja. Tudi predsedniku Notarske zbornice sem povedal, da v kolikor najde pravno podlago, na podlagi katere naj se to podaljša, da bom to nemudoma podaljšal. Pa je tri mesece od tega, kar je bil pri meni, pa še se ni oglasil s pravno podlago. Tako prosim, če mogoče vi veste, da mi vi poveste, kaj naj bi bila pravna podlaga za to podaljšanje. Vem seveda, da bi nekateri raje, ko jim pač paše, da bi jaz pogledal stran in ne striktno sledil zakonu. Vendar, kot sem pač povedal, te pravne podlage v zakonu ni.

in vaša partnerica tudi. Zdaj vas sprašujem zato, ker se ljudje pritožujejo, ker ljudje v resnici nimajo dostopa do tega notarja, na kar vas je po mojih informacijah tudi nadomestni notar opozoril. Opozoril vas je, kakšno gnečo ima v Celju, opozoril vas je, kakšna gneča je v Žalcu, in opozoril vas je tudi na to, da mora ljudi v Žalcu zavračati in jih preusmerjati v Celje. Celje. Bivša ministrica je dvakrat odobrila preložitev upokojitve. Smešno se mi zdi, da v vsakemu odgovoru poudarjate, kako je notar sam želel oziroma oziroma da je bil razrešen na lastno željo. Ja, seveda je bil! V penzijo bi rad šel človek, zato je bil. In ali bi to storil pol leta prej ali pol leta kasneje pod pogojem, da se vi očitno na to mesto prijavite, potem bi bil rezultat

svojo predhodnico, ker vam bo znala povedati, na kakšni pravni podlagi je ona to kar dvakrat storila. Imam pa tudi informacijo, da želite nekako iz razpisne komisije, ki izbira notarje, izriniti predstavnike Notarske zbornice, zato seveda dvomim o vsem, kar mi zdaj navajate in kar tudi odgovarjate kolegom poslankam in poslancem, ki vas o tej isti stvari sprašujejo. Še enkrat ponavljam, ljudje nimajo dostopa do notarja: Kaj boste storili?

nadomestnega notarja, ki začasno opravlja tam funkcijo. Kar se tiče tega, ko trdite, da naj bi se moja partnerka pritoževala, je to velika laž. Ona se ni nikoli pritožila na nič, svojo kandidaturo je celo umaknila. Tudi jaz se nisem pritoževal zoper odločbo o imenovanju notarja. Tako vas lepo prosim, da ne zavajate. Vas pa nekaj vprašam, vi ste prej rekli, da so štirje ljudje na zavodu, da nimajo dela pa ne vem kaj. Ne vem, če vas je skrbelo tam, ko je šlo 250 ljudi na zavod v Prekmurju pa to. Za to pa očitno niste skrbeli, zdaj vas skrbi za štiri ljudi, pa ne takšne, ki delajo za minimalno plačo. plačo. Poleg tega pa naj vam pojasnim to, ko mi pravite, da naj vprašam svojo predhodnico. Ne vem, po moji oceni ni takšne podlage. Se pravi, tudi iz Notarske zbornice od strani predsednika nisem dobil odgovora, kaj naj bi bila pravna podlaga. Torej pričakujem, če bi bila, da bi jo videl. Če je pa tista odločba zakonita ali pa ne, tega jaz ne morem presojati, seveda ker ni bil sprožen noben upravni spor zoper to, ker je bilo notarju, ki je to predlagal, v celoti ugodeno. Pač tega ne bomo izvedeli. Je pa edino pristojno za presojo zakonitosti sodišče. Vas pa po drugi strani vprašam, jaz ne vem, zakaj vam gre toliko za ta notariat. V časniku Večer je pred časom pisalo, ker dosedanji notar govori, mislim da tako, če se prav spomnim, govoril je z ministrom predsednik Notarske zbornice pa tudi sekretar, da bi to podaljšali. Klical sem pa celo ministra Počivalška, ki ga osebno poznam, pa nič, pa mi minister Počivalšek niti omenil ni tega, da smo si na jasnem. Ali se vam zdi zdi oseba vredna javnega zaupanja, ki preko nekih oseb klicari ministra, da bi ta podaljšal ozirom naredil neko nezakonito ravnanje, da bi podaljšal to? Ali se vam zdi ta oseba vredna javnega zaupanja? To vas vprašam. vprašam. Kar se tiče pa ljudi, zagotovo imajo ljudje zagotovljeno to pravno varnost tukaj. Tako da, to ni z ničemer… Mogoče je nekoliko okrnjeno, ker ni vsak dan,

Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. JANJA SLUGA (PS NP): Gospod podpredsednik, najprej vas prosim, da podučite ministra, da smo pri točki poslanskih vprašanj in poslanci smo tisti, ki zastavljamo ministru vprašanja, in ne obratno. Tako gospod minister nima mene česa spraševati, kaj jaz in zakaj jaz in kaj si jaz o čem mislim. Tukaj je zato, da odgovarja na naša vprašanja. To je prva stvar. Druga stvar. Jaz nisem rekla, da se je vaša življenjska sopotnica pritoževala, rekla sem pa, da ni dvignila pošte, pritoževali ste se pa vi. Skrbi me za te štiri zaposlene. Skrbi me za prebivalce spodnje Savinjske doline, ki kakor vam je povedal nadomestni notar, nimajo enakopravnega dostopa do notarskih storitev, ker je on enostavno preobremenjen in jih ne more zagotavljati. To vam je povedal. Verjamem, da ga niste slišali, tako kot mene tudi zdaj ne poslušate. Skrbi me pa tudi za te štiri zaposlene. Skrbelo bi me tudi, če bi bil samo eden, ki bi bil brezposeln zaradi vas kot žrtev vaših ravnanj; in to so ti štirje. Seveda predlagam razpravo o tej točki na seji Državnega zbora zaradi tega, ker se mi zdi, da je potrebno razpravljati o zavlačevanju postopkov ministra, o nedvigovanju pošte, o slamnatem direktorovanju, o slamnatem ministrovanju, nenazadnje tudi o izogibanju plačevanja komunalnega prispevka. Vse to

Upam, da boste to naslednjič upoštevali. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj. Boštjan Koražija bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Se bom kar obrnil na gospoda ministra, ki je danes tukaj prisoten. Danes sem poslušal vašo tiskovno konferenco oziroma novinarsko konferenco glede teh ukrepov tudi proti covidu-19

všečen, tisto ,kar ste odgovorili. Ampak glede na to, kar smo v zadnjem času doživljali oziroma tudi prebrali pa poslušali, sploh ko gre za te ukrepe oziroma odloke, ki so se sprejemali glede teh PCT pogojev, dejansko je ta fraza Vlade pa tudi žal vaša, ko konstantno ponavljate, da se borite za najrevnejše in tiste najšibkejše v družbi, dejansko po domače povedano, padla v vodo, ker enostavno žal – in to se ne bi smelo zgoditi po mojem nikoli in nikdar – se je pozabilo ravno pri teh odlokih glede PCT pogoja na tiste najšibkejše; se pravi na brezdomce,

bi pričakoval oziroma zahtevam in je tudi prav, da bi vsi ostali poslanci zahtevali to od vas in od Vlade, da v takšnem slučaju, kot ga imamo sedaj, se pravi glede tega koronavirusa, da bi morali biti ki so res odrinjeni na rob, ki so marginalizirani, ki so stigmatizirani z revščino in z ostalimi stvarmi, ki jih potiskajo na rob te družbe, bi morali biti vi prvi, ki bi morali stati ne samo ob strani oziroma jih obvarovati. Mene osebno zanima tudi, ker vem, prebiram redno vse te seje vlade, ki jih imate oziroma redne, izredne, saj ni pomembno, pa me zanima, ali ste vi tudi sodelovali v tej razpravi, ko je bilo govora o teh PCT pogojih. Saj vem, se strinjam, stroka je na prvem mestu. Ampak tudi stroka dostikrat pokaže pokaže več občutka in sočutja kot ga politika. V prvi vrsti me res zanima: Ali ste vi sodelovali pri tej razpravi glede teh PCT pogojev? Kakšno je bilo takrat vaše stališče na vladi? Ste gospodu

stigmatizirajote najrevnejše in najšibkejše? Pričakoval bi, da ste po mojem takrat dvignili roko in zahtevali od gospoda predsednika Vlade, da se še enkrat pogovorite o teh PCT pogojih Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. JANEZ CIGLER KRALJ: Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod poslanec Boštjan Koražija! širše kot v napovedi, ste zdaj še zastavili svoje vprašanje, če sem dobro sledil. Najprej splošno o PCT pogoju. Tukaj bi nasprotno od vašega mnenja res poudaril, da je PCT pogoj v tem trenutku v teh razmerah pogoj ali pa orodje, ki omogoča, da ob relativno visokem številu dnevno odkritih primerov okužb s covid-19 lahko družba kolikor toliko normalno funkcionira. Zakaj je to pomembno še posebej za resor, ki ga vodim? Zaradi mreže domov starejših občanov, zaradi ostalih socialnovarstvenih zavodov, ki jim lahko to orodje, torej PCT pogoj, omogoča karseda normalno odprtost, normalno življenje stanovalk in stanovalcev v domovih oziroma ostalih uporabnikov, uporabnic storitev v socialnovarstvenih zavodih ker omogočajo tudi to, kar smo se naučili v grozni covid epidemiji, omogočajo tudi srečanja z bližnjimi, sorodniki, prijatelji, z najdražjimi. Spomnimo se, slabo leto nazaj so bile razmere bistveno drugačne, tudi tukaj v Državnem zboru smo o tem govorili in se vsi skupaj trudili ob odsotnosti trudili ob odsotnosti cepiva, da bi kljub vsem grožnjam zaradi virusa, zdravstvenim grožnjam, lahko socialnovarstvene zavode in najranljivejše, ki prejemajo razne storitve preko centrov za socialno delo in ostalih nevladnih organizacij, da bi lahko kolikor toliko do njih tudi dostopali. Zdaj pa k PCT-ju pri humanitarnih organizacijah. Jaz sem že 13. 9. izvajalce programa za materialno pomoč v vlogi organa upravljanja operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim 2014 do 2020 seznanil s pojasnilom, z dopisom, da se prevzem pomoči v hrani s strani prejemnikov, najbolj ranljivih oseb, razume kot nujen ukrep,za katerega pogoj PCT ni zahtevan. V konkretnem primeru gre namreč za nujno oskrbo ranljivih skupin z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zato jo v konkretnem primeru razdelilna mesta, na katerih se deli pakete s hrano najbolj ogroženim, treba enačiti z izjemami, ki so opredeljene v petem odstavku 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja, testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-CoV-2. Naj še enkrat omenim pomen orodja ali pa pogoja PCT, ki omogoča tudi to, da najranljivejši preko teh programov prejemajo materialno pomoč in na drugi strani tudi storitve pomoči najranljivejšim. pa je bil v Uradnem listu objavljen odlok o spremembah in dopolnitvah odloka, ki sem ga malo prej bral v enem delu, ki med izjeme, kjer res dejansko ni potrebno upoštevati pogoja PCT, uvršča tudi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam. Na področju socialnega varstva in družine ta izjema pomeni, da če oseba, ranljiva oseba, ki potrebuje storitev ali drugo pomoč za preprečevanje in reševanje težje socialne in družinske problematike, katerih opustitev bi vodila v nastanek ali bistveno poslabšanje psihosocialne stiske, se PCT pogoja ne dokazuje. je vlada, ki je kolektivni organ, ki ima tudi odprte razprave na aktualne teme, vsekakor že od vsega začetka upoštevala in vključevala med tiste izjeme, ki jih je odlok navajal. Torej nujne storitve in drugo pomoč za preprečevanje, reševanje težje socialne in družinske problematike smo imeli že od začetka stalno pred očmi. PCT pogoj pa omogoča tudi, da ti najbolj ogroženi sedaj v drugačnih okoliščinah lahko normalno prejemajo pomoč.

iz poročila Zagovornika načela enakosti, kjer navaja to zadevo, ki je bila baje tudi poslana k vam na Ministrstvo za delo, in sicer glede uporabnikov teh humanitarnih skladišč oziroma humanitarnih točk. Bom citiral, kar je bilo prebrano: »Našim uporabnikom, ki nimajo PCT, so danes zavrnili vstop v prostore, kjer imamo svoje pisarne. Smo jim pokazali dopis Ministrstva za delo in razložili nujnost situacije za osebo, ki je deložirana, a so nam odgovorili, da ni podlage v odloku za kaj takega. Za takšno izjemo nujnosti in da bodo oni upoštevali odlok, ker so kazni velike in inšpektorji na pohodu.« Pa smo tu. Dejansko ti, ki bi morali poskrbeti za najbolj ranljive, ravno zaradi tega odloka, ki je bil v osnovi prvo sprejet, potem pa popravljen, niso dobili možnosti do humanitarne pomoči. In v takem primeru, ko gre za deložacijo, mislim, da sploh se ne bi smelo diskutirati na veliko in razpravljati, ali človeku pomagati ali ne. ne. V situaciji v katero prihajamo sedaj, se pravi prihaja jesen, prihaja zima, ko bo tudi ogromno brezdomcev bilo v takšnih situacijah, vas še enkrat pozivam in vas tudi sprašujem še enkrat:

Izvajalec, ki takrat ni upošteval mojega navodila, mislim, da ni ravnal pravilno. Takrat bi lahko na mojo odgovornost, če sem dal tako navodilo, da se interpretira odlok tudi za nujne socialne ali pa psihosocialne pomoči, bi lahko na mojo odgovornost moral nuditi pomoč v nujni stiski, v nujnem postopku, ki se je vodil. Ravno zaradi tega, ker nas je tudi zagovornik enakosti gospod Lobnik pozval, smo nemudoma reagirali, vidite, da je dejansko enaka dikcija potem izjeme v odloku, kot jo je predlagal, smo tudi njemu takoj se zahvalili in mu sporočili, da smo zadevo upoštevali in vnesli. Vlada je že od začetka vključevala v interpretaciji te najranljivejše, seveda pa žal moram reči, da v naši državi še vedno nekateri potrebujejo zelo, zelo, zelo izrecno natančne dikcije, da se čutijo vključene v tiste, za katere se pač uporablja določena dikcija. Kljub temu da sem jaz dal izrecno navodilo, da se izjeme odloka interpretirajo tudi za nujne socialne postopke, postopke v zadevah družinske problematike. Tako res s skupno akcijo zagovornika in vlade hitro popravili ta manko in reagirali. Mislim, da je to dobro, da smo vsi na trnih oziroma pozorni in hitro gremo gremo naproti najranljivejšim. Tako bi jaz obrnil zgodbo in bi rekel, še dobro, da imamo pristojne institucije, ki opozorijo, in se stvari hitro spremenijo in premaknejo v dobro najranljivejših. Če smem, spoštovani poslanec, še v tem preostalem kratkem času odgovoriti še na vaše trditve s konkretnimi podatki iz epidemije covid od marca 2020 do konca tretjega vala, ki je bil nekje junija 2021. Izrazito smo masovno pomagali najranljivejšim ravno z avtomatičnim podaljšanjem pravic, predvsem do denarne socialne pomoči in drugih socialnih pravic. Res smo reagirali hitro in preprečili, da bi večje število ljudi padlo v materialno, socialno stisko in zaradi tega v revščino. Torej, v največjem, v najobsežnejšem izplačilu, to je bilo 1. april 2021, je šlo skoraj 25 milijonov evrov za izplačila 111 tisoč 223 upravičencem.

Problem te vlade je v tem, če ste pozorno prej poslušali gospoda ministra, da ministri imajo svoja mnenja in imajo tudi zelo dobra priporočila, ki se ne upoštevajo na Vladi, zato ker pač žal je tako, da predsednik Vlade odloča o vsem, pa ne bi smel. Saj zato ima ljudi na svojih položajih, ki so strokovnjaki oziroma ki se morajo poglabljati v te probleme. Zaradi tega je prav in tudi zaradi tega, ker je potrebno zaščititi res najranljivejše in najrevnejše v naši družbi. Tu ni prostora za neke določene interpretacije out of the box. Ljudem je potrebno pomagati, potrebno je pomagati. Še enkrat: predlagam, da se o tem opravi širša razprava tukaj v Državnem zboru. Res bi si želel, da bi se prav na temo teh PCT pogojev oziroma odlokov enkrat vsi konkretno usedli v Državnem zboru, seveda in se pogovorili oziroma tudi predebatirali, kje oziroma katere poti bi bile tiste najboljše oziroma rešitve, katere bi bile najboljše. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj.

in nekateri državljani že občutimo. Tako se na primer sedaj pred pričetkom kurilne sezone višajo cene energentov, električne energije, zemeljskega plina, kurilnega olja in nenazadnje daljinskega ogrevanja. Po nekaterih ocenah bodo v roku enega leta te cene zrastle za več kot 200 odstotkov in seveda se bo ta rast na borzah prelevila tudi na račune odjemalcev. Seveda to pomeni tudi tveganje za nastop energetske revščine, ko si številni ljudje, prebivalci ne bodo mogli privoščiti ogrevanja zaradi visokih cen. Zato me zanima: Kakšne ukrepe Vlada predvideva, da bi vsaj te rasti na svetovnih trgih nekoliko ublažila? Ob tem se pojavljajo dodatna vprašanja, povezana z energetsko varnostjo in samooskrbo. V tej luči bomo tudi zaradi nedoseganja okoljskih ciljev plačevali penale. Ob tem ste pa še napovedali predčasno zaprtje saj njemu in skupini HSE zaradi ekstremne rasti emisijskih kuponov grozi stečaj in to seveda pomeni tudi dodatni pritisk na višanje cen energije, v negotovost pa spravlja številne zaposlene. Glede na to, da ste napovedali predčasno zapiranje Termoelektrarne Šoštanj, me zanima: Zakaj niste sočasno napovedali sprejetje zakona o zapiranju?

celotnega sistema, torej za poslovanje TEŠ pa jamči celotna skupina HSE, vključno z Dravskimi elektrarnami Maribor, ki predstavlja najbolj dobičkonosno podjetje v skupini. Iz medijev smo razbrali, da se Vlada zaradi tega že pogaja z Evropsko komisijo o načinu dodeljevanja

se Vlada pogovarja z Evropsko komisijo.? Spoštovani minister, vprašanj je kar nekaj, so zelo tehtna, vsebinska in zato prosim, da mi na ta vprašanja odgovorite ustno na naslednji seji. Hvala lepa.

Glede na vsa dogajanja od 23. februarja leta 2021 in glede na to, da sem vas že večkrat tako pisno kot tudi ustno vprašal in nenazadnje zadnje pismo je bilo pisno poslansko vprašanje, kako poteka sanacija zgradbe na CKŽ 55/a v Krškem. Vse je bilo v meglo zavito in odgovor, da saj se dela. Vsekakor vidim, da so vrata še vedno zaprta z verigo, pa čeprav je bilo nekaj ogledov potencialnih služb, ki naj bi prišle notri. Časovnice o poteku del pa še ni videl nihče, čeprav sem želel, da jo dobimo v roke. Res me zanima: V kakšni fazi so dela na objektu in kako potekajo priprave na realizacijo dogovora? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. ALEŠ HOJS: Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanec, hvala za vaše vprašanje. Moram seveda reči, da so so ta vaša vprašanja oziroma to vaše vprašanje zelo na mestu. Namreč tudi sam, ko zadeve spremljam, sem precej nezadovoljen z realizacijo tega, kar smo se dogovorili. Bi pa vseeno rad povedal par dejstev, zato da ne bi izgledalo tako, kot da nič ne delamo. Ko smo nastopili našo vlado, je bil ta objekt prazen. Ta prazen objekt je bil prenesen na Ministrstvo za javno upravo, ki nekako je po njegovih informacijah bil predviden za Furs, pri čemer naj bi se tista uprava selila iz Brežic v Krško. Na žalost se kar nekaj časa ali pa kar precej dolgo časa ni zgodilo nič vaše pobude, spoštovani poslanec. Prav vi ste dali to pobudo in jaz sem tej pobudi v februarju sledil, da proučimo možnost, ali je mogoče v tem objektu naseliti del bodisi policije za izravnalne ukrepe, torej tiste, ki v glavnem delujejo na področju migracij in s tem povezanimi zadevami, ali pa to, kar smo imeli nekako že v vidu, kar smo načrtovali, torej del avtocestne policije. Mi smo na tem objektu bili, sam sem bil osebno dol enkrat, naši kolegi so bili tam večkrat, in res je, da se je v bistvu zadeva kar precej dolgo razčiščevala oziroma pregovarjala. Nazadnje je potrebno povedati, da je nastal problem in tukaj ne bom bežal pred odgovornostjo, da bi morda del lahko naredili hitreje, po drugi strani pa je res, da se Ministrstvo za javno upravo nikakor ni moglo dogovoriti za menjavo z Občino Krško, kajti del tega objekta je v lasti Občine Krško. Želja države je bila, da Občina Krško ta svoj del prepusti državi oziroma da se zadeva zamenja za tisti del, kjer Ministrstvo za javno upravo domuje. domuje. V zadnjem tednu, po mojih informacijah je bilo to v preteklem tednu, sta se oba Ministrstvo za javno upravo in pa Občina Krško dogovorila relativno dobro, da se tisti del, kjer domuje javna uprava, s strani občine prenese, kar omogoča, da država črpa tudi sredstva iz evropskih skladov, prične z obnovo,

pa je potrebno povedati, da Ministrstvo za notranje zadeve tega objekta v celoti ne more prevzeti, ker je prevelik, je tudi, tako kot sem že takrat povedal, samo delno uporaben, potrebno pa se je odločiti, ali gremo v celovito sanacijo, ki obsega tudi tako imenovano izvedbo celovite obnove s toplotno izolacijo, z vsemi ukrepi, ki so vezani na ustrezno preoblikovanje ali pa ustrezno sanacijo objekta, ki bo zajemala vse vidike te prenove, ali pa naredimo zgolj gradbeno-obrtniška dela in morda menjavo oken, torej toplotno izolacijo v tem smislu, za potrebe naših policistov. Torej, ne drži čisto dejstvo, da nismo naredili nič, obe varianti sta s projektnega vidika narejeni. Računam, da bomo v roku 14 dni ali pa največ v roku enega meseca imeli končno sliko, kako je z menjavo prostorov s strani MJU in Občine Krško in celovite odločitve o tem, kaj v teh prostorih bo; torej del policije, pa del javne uprave Ministrstva za javno upravo in potem seveda ni nobenega razloga, vsaj po mojih ocenah ne, ali pa nobenega zadržka, da se z ustreznim pristopom k izvedbi zadeva uredi tako, kot smo se pogovarjali. Je pa res, da je za tako sanacijo potrebno nekaj časa. Če sem takrat februarja napovedoval, da bo moč to urediti do meseca novembra, moram reči, da tega pač ni moč narediti do meseca novembra, vsekakor pa je moč zaključiti z vsemi temi obnovami in selitvijo, tako kot je bilo obljubljeno, do spomladi, torej predvidoma do konca našega mandata. Verjamem, da bomo to tudi naredili. Vse aktivnosti, ki so se začele, tečejo po nekem planu. Res je, da ste že nekajkrat želeli, spoštovani poslanec, ta plan videti. Računam, da ga bom v roku, kot sem rekel, 14 dni, v roku treh tednov lahko predložil in iz tega plana se bo točno videlo, kakšne so aktivnosti, vezane na projektne nivoju, in kakšne so aktivnosti, ki so potrebne za to, da se stvar realizira v praksi, torej na terenu samem.

zanima me: Ali v času počitnic ni nihče delal na tem objektu in projektu? Ali veste, minister, da ste vi tisti, ki lahko takoj dobite interpelacijo? Zaposleni na ministrstvu bodo pa, normalno, še sedeli na to opozarjam vas, opozarjal sem prejšnjo vlado in tudi sedanjo vlado. Ministri ste tisti, ki boste morali udariti po mizi. To vam govorim iz razloga, ker sem verjel in upam, da imate zaposlene pod kontrolo. Poglejte, veliko državnih objektov je praznih. Res me zanima, zakaj. Seveda, tudi propadajo vsi skupaj, plačujejo pa se velike najemnine za državne institucije, namesto da bi te te institucije bile naseljene v praznih državnih objektih. Tako res upam, da se bo ta objekt uredil v vašem mandatu, v njega pa se bo vselila Uprava za varovanje južne meje, tako kot ste obljubili. Vendar prosim, da mi v roku štirinajstih dni, ne treh tednov, pošljete časovnico po mesecih o aktivnosti na zgradbi CKŽ in vas bom še kdaj opozoril, če ne bo opravljeno tisto, kar je napisano v časovnici; se pravi, za mesec september, oktober, november, december, januar, februar, marec. Upam, da bo do konca marca tam že policija za varovanje južne meje. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. ALEŠ HOJS: Spoštovani poslanec, hvala tudi za to vašo razpravo. Seveda vam moram v celoti potrditi. Res je, mi smo odgovorni za naše zaposlene. Tudi jaz se zavedam tega, da nikogar od vas ne zanima, kaj se na ministrstvu dogaja, zato je tam predstojnik, v tem primeru jaz in seveda jaz moram odgovarjati tudi za delo pa tudi za nedelo. Prav ta primer je za mene velik dokaz, da bodo potrebni določeni rezi znotraj določenih naših služb, kajti dejansko, kot ste povedali, to da se dva meseca na ministrstvu nič ne zgodi, je nesprejemljivo. Vsak od uradnikov imajo seveda svoj razlog, zakaj se ni nič uredilo, je pa vedno tako, če ne poskušaš z novimi ljudmi na obstoječih mestih, pa če vztrajaš z enimi in istimi, se velikokrat nič ne premakne. Kar se pa tiče te vaše zelo utemeljene pripombe o državnih nepremičninah, ki so prazne ali pa propadajo, pa o sočasnemu najemanju državnih institucij privatnih prostorov, vam dam pa popolnoma prav. Sam sem na ministrstvu naredil najprej analizo, kjer najemamo prostore, torej policija po državi. Povedati moram, da v tem primeru, ko se pogovarjamo o vaših lokacijah, teh najemov praktično ni, imamo pa celo vrsto najetih prostorov širom po Sloveniji in moram reči, da z mnogimi župani ali pa pravzaprav z vsemi – ni važno ali so desni, levi, ne vem kakšne barve – izjemno dobro sodelujemo. Tako smo v preteklih tednih rešili ali pa vsaj podpisali pismo o nameri, kar bo v bistvu omogočilo bodisi prenos nekaterih naših objektov na občine oziroma gradnjo novih naših objektov in sproščanje nekih starih objektov, ki so v interesu občin, posebej v starih mestnih jedrih, ali pa sproščanje tistih lokacij, ki so še vedno v najemu. Ti najemi so v glavnem ali pa jih dajejo privatne, fizične osebe in moram reči, da smo to naredili na primer v Ajdovščini, Tolminu, rešujemo zadevo v Mariboru, v Trebnjem smo se dogovorili za take rešitve. Tako je kar nekaj teh, nenazadnje tudi v Ljubljani pripravljamo na to, da bomo sprostili nekatere naše stare objekte v centru mesta in jih namenili za bolj smiselno uporabo znotraj mestnega jedra. Tako absolutno podpiram tudi to vašo idejo, kar se tiče Ministrstva za notranje zadeve, k tem anomalijam, pristopu. Kot rečeno, pa ta konkreten primer v Krškem ni tak primer, glede na to, da je ta objekt v državni lasti, je pa res, da je zapuščen, nevzdrževan že kar nekaj let in je smiselno, da ga zopet obudimo v življenje. Hvala lepa. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Besedo ima Jože Lenart, ki bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani minister! Edino vprašanje danes za vas, ampak mislim, da je toliko bolj pomembno, pa bova poskušala to dokazati. Poglejte, trg z ekološko hrano je najhitrejše rastoč trg v kmetijstvu v Evropski uniji. Po besedah mnogih strokovnjakov je za slovensko kmetijstvo usmeritev v trajnostno sonaravno kmetijstvo logično in organsko predvsem zaradi različnosti in konfiguracije terena. Ne potrebujemo samo učinkovito finančno podporno okolje, ampak seveda predvsem pogum, da temu ekološko kmetijstvo postane ena temeljnih v kreiranju kmetijskih politik. Morda se sliši bogokletno, ampak gre za dejstvo, ki nam ga kažejo nekatere kmetijsko najbolj razvite države v Evropi. V Evropi, kot veste, se že intenzivno pripravljajo zakonodajni okvirji za sonaravno kmetijstvo in jih bomo morali izvajati tudi v Sloveniji. Cilj je 25 procentov ekološkega kmetovanja. Verjetno se dobro zavedate, da trg z ekološkimi živili sploh ni več modna muha, ki tako hitro kot pride, tudi gre. Dejstvo je, da ekološka pridelava ni nič novega. Sonaravno so že pridelovali naši predniki, potem pa je prišlo do prekinitve v dobi pospešene industrializacije. Skratka, naredili ne bomo nič novega, le vrnili se bomo h koreninam. Dobro vemo, da govoriti o ekološkem kmetovanju in ne upoštevati podnebnih sprememb je tudi skrajno neodgovorno, zato je logično nadaljevanje sonaravnega in trajnostnega pristopa k slovenskemu kmetijstvu v inovacijah in razvoju. V Sloveniji je nekaj najodličnejših predstavnikov ekološkega kmetijstva, ki prejemajo mednarodne nagrade. Največ jih najdemo v vinogradništvu, kjer kot beremo, so dokazali, da se da. Ekološko kmetovanje povzroči tudi predelavo in ustvarjanje dodane vrednosti in kako se lahko uspešno ekološko kmetijstvo v povezavi s turizmom seveda tudi znajte. Poglejte naše izjemne turistične kmetije in seveda tudi Ano Roš, ki sodeluje z lokalnimi kmeti. Povpraševanje po ekološki prehrani je veliko večje, kot jo v Sloveniji lahko pridelamo. pridelamo. Dotaknimo se še naše sosednje Avstrije, kot jaz rad to primerjavo naredim. V Avstriji praktično že dosegajo 25 tega ekološkega kmetovanja, kljub temu da imajo več kot enkrat večjo bruto dodano vrednost, BDP dosega in tudi dodano vrednost, pa kljub temu na tej primarni ravni se znajo znajti in je ekološko kmetovanje za njih tudi prioritetno kot lesnopredelovalna dejavnost. Da je bil sistem spodbud v sedanji finančni perspektivi za sonaravno kmetijstvo finančno zelo zadržan in skromen v primerjavi z deležem za konvencionalno kmetijstvo, se tudi ve. Sredstva za ekološko kmetijstvo so znašala le 6 procentov vseh razpoložljivih sredstev, poleg tega je slabih 20 procentov ostalih nepočrpanih. To je tudi bistveno vprašanje: Kakšen delež ima v naslednjem programskem obdobju intervencija v ekološko kmetovanje ter kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v primerjavi z vsemi razpoložljivimi sredstvi? Ali vidite

Spoštovani predsedujoči, spoštovani gospod poslanec gospod Lenart, ostali poslanci in poslanke! Zares se zahvaljujem za to vprašanje, kajti vprašanje ekološkega kmetijstva je tudi za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vprašanje. Na našem resorju, na našem ministrstvu temu primerno tudi pripravljamo strateški načrt za novo programsko obdobje. V tem trenutku smo v fazi načrtovanja in že lahko zatrdim, da če smo v sedanjem programskem obdobju namenili okoli 66 milijonov za ekološko kmetijstvo za 7-letno obdobje, to pomeni 9 milijonov in pol na leto,

Seveda je razlika občutna tudi zato, ker imamo verjetno malo bolj ambiciozne cilje tudi na našem ministrstvu kot tudi naši nekateri predstavniki deležnikov kmetijstva v Republiki Sloveniji in tudi bolj ambiciozne cilje, kot to neposredno od nas pričakuje Evropska komisija. Tako v strateškem načrtu kot tudi v akcijskem načrtu za ekološko kmetijstvo bomo sledili cilju, da bo na koncu tega programskega obdobja v Sloveniji 18 procentov ekoloških površin. Danes jih imamo okoli dobrih 10, med 10 in 11 procentov ekoloških zemljišč in približno 5 procentov kmetijskih gospodarstev v tem trenutku gospodari na ekološki način. Zavedamo se kar nekaj izzivov, ki jih ekološko kmetijstvo ima. Zagotovo je eden od teh izzivov tudi trg, trg ekološke hrane. In zahvaljujoč tudi Zakonu o kmetijstvu, ki je bil sprejet še ravno pred dopusti na seji pred počitnicami, smo tudi v ta namen spremenili eno zadevo, ki bo verjetno povpraševanje po ekološki hrani povečala v javnih prehranskih obratih, in sicer to, da bo tudi kmetijska inšpekcija oziroma kmetijski inšpekciji smo dali tudi pristojnost Uredbe o zelenem javnem naročanju v javnih prehranskih obratih. Torej, javni prehranski obrati bodo morali kupovati tudi 15 procentov hrane ekološkega porekla in 20 procentov hrane ostalih shem kakovosti. In kmetijski inšpekciji smo dali to pristojnost in tudi nekatere sankcije. Naj nadaljujem. Že tudi v tem istem Zakonu o kmetijstvu torej ni … Na ekološko kmetijstvo gledamo z več zornih kotov, torej pri različnih ukrepih, ki jih izvajamo, zato sem začel z zakonom, bom končal morda spet pri strateškem načrtu. V tem istem Zakonu o kmetijstvu smo ravno tako omogočili skupinsko certificiranje za ekološko kmetijstvo, kar je zelo pomembno tudi v tem duhu zniževanja stroškov, poenostavitve, debirokratizacije za posameznega kmeta, ampak lahko gremo v proces skupinskega certificiranja, podobno kot je sedaj pri tako imenovanem certificiranju izbrane kakovosti, ki se je v praksi že zelo dobro prijelo in odlično teče, kjer organizatorji že delajo to in pomagajo posameznim kmetijam pri tem certificiranju. To ne pomeni, da se odmikamo od zahtev, ampak samo poenostavljamo samo certificiranje in debirokratiziramo. Torej samo ekološko kmetijstvo bo vključeno tudi v ostale zadeve strateškega načrta, ostale cilje. Vsi ekološki kmetje bodo ravno tako upravičeni do plačila na območjih z omenjenimi dejavniki, ravno tako bodo dobili tudi proizvodno vezana plačila, ravno tako bo v novem strateškem načrtu ločen javni razpis za naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tudi naravnanosti ekoloških kmetij. To bo nova intervencija v novem programskem obdobju. V tem je ni. Ravno tako gremo v vzpostavitev ekoregij. V povezavi s skupinskim certificiranjem imamo rezervirana tudi sredstva za ta finančni ukrep, zato da bi lahko vzpostavili ekološko kmetijstvo tudi na nekih območjih, da nimamo ekoloških kmetov razsejanih po vsej Sloveniji, ampak da jih skoncentriramo vsaj na nekih območjih, kar zelo poceni tudi učinkovitost zbiranja, recimo, mleka, mesa, pridelkov, izdelkov zaradi tudi kasnejše predelave in potem priprave za končnega potrošnika. Ravno tako bodo ekološki kmetje deležni višje podpore, višje stopnje podpore pri ostalih investicijah v dobrobit živali, podnebne spremembe in tako naprej. Ravno tako tudi pri mladih prevzemnikih – kot novost

hvala lepa. Lepo se je slišalo, pa kljub temu da izkoristiva še čas, ki nama je na voljo, mogoče še kakšno vprašanje pa še lahko kaj dodava. Vemo, da sonaravno kmetovanje terja seveda ogromno znanja, volje in energije. Tega se kmetje seveda najbolj zavedajo. Danci so se tega lotili zelo panožno z intenzivnim praktičnim učenjem na njivah ali v hlevu in tako dalje. Glejte, 30 procentov jajc na Danskem je namreč iz ekološke reje – kot nek primer. Največji problem imamo v Sloveniji pri prenosu znanja. Mladi kmetje že sedaj najbolje razumejo prednosti, ki jih na trgu zagotavljajo ekološki pridelki. Mnogi od njih bi morali biti aktivneje vključeni v svetovalne službe. Potrebujemo individualne pristope kmetom in kmeticam. V Sloveniji je velika večina kmetov še vedno zaposlenih in ekološko kmetovanje ter zaslužek zaradi dodane vrednosti je odlična priložnost tudi za njih. Za izobraževanje ekoloških kmetov je predvidenih le nekaj ur v petih letih, čeprav je potrebno za to obliko kmetovanja veliko več znanja kot za konvencionalno. Že v začetku lanskega leta je vaše ministrstvo skupaj s predstavniki ekoloških kmetij ugotovilo, da je eno od poglavitnih težav v nezadostni, neučinkoviti kadrovski podhranjenosti ter operativnosti kmetijskih svetovalnih služb na področju ekološkega kmetovanja, ki jih je potrebno okrepiti na ravni celotne države.V ta namen je bil sklenjen dogovor tako z vašim kakor tudi z okoljskim ministrstvom, da se ustanovi nova pospeševalna služba, ki naj bi se financirala iz Sklada za podnebne spremembe, ki pa danes žal še ne deluje. Pospeševalna služba bi se morala vključiti v Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetovanja. Kaj menite o tem, kaj lahko na tem področju naredimo? Ali je bil skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor že narejen napredek, da se sredstva za krepitev ekološkega kmetovanja nameni tudi iz podnebnega sklada? To je pomembno vprašanje predvsem za financiranje specializirane pospeševalne službe za ekološko kmetovanje, ki bi delovala seveda na nacionalni ravni. Kaj lahko rečete okrog tega?

Razvoj ekološkega kmetijstva bo zagotovo najbolje pospeševal delujoč trg ekoloških pridelkov. V ta namen bomo tudi v strateškem načrtu namenili posebno intervencijo za povezovanje, sodelovanje in tudi trženje ekoloških pridelkov v pomoč pridelovalcem. Tudi sedaj, ko se pogovarjamo s predstavniki ekološkega kmetijstva, ugotavljamo, da je to v tem trenutku zagotovo ena od prioritetnih nalog, da poskušamo tisto, kar pridelamo, dati na trg. Zato je potrebno delati na kratkih verigah, zato je potrebno delati na povezovanju, sodelovanju, torej na čim bolj teh tržnih aktivnosti. Naj dodam še en stavek. Upam, da ne bo zgolj strateški načrt ali finančna intervencija tista, ki bo izključni dejavnik odločitve za to, da se bo nekdo lotil ekološkega kmetijstva, ampak morajo biti za to izpolnjeni tudi marsikateri drugi pogoji. Sam bi si želel, da bi se kmetije odločale za ekološko kmetijstvo predvsem na podlagi tržnih mehanizmov in šele nato na podlagi ostalih. Torej tudi strateški načrti in finančne intervencije so spodbuda, ne morejo biti pa izključni dejavnik odločitve, kajti potem po 5-letnem obdobju vedno znova ugotavljamo, da nato kmetje odidejo iz ekološkega kmetijstva. Tudi to se nam je zgodilo, recimo, lani, ko se je zaključilo tisto 5-letno obdobje, v katerem morajo vztrajati ekološki kmetje. Torej se zavedamo te potrebe, katero je treba narediti v pomoč ekološkim kmetom. Znanje in prenos znanja in tudi usposabljanje javne službe kmetijskega svetovanja. Sredstva so tudi v novem programskem obdobju namenjena za usposabljanje javne službe kmetijskega svetovanja. Zavedamo se, da je to ena od ključnih zadev, kajti ekološko kmetijstvo ni to, da ti pozabiš, da imaš nekaj na njivi in ti potem se tam dogaja vse živo, ampak ekološko kmetijstvo potrebuje še več znanja, več izkušenj za to, da lahko kmetujemo na ta način: višje dodane vrednosti in tudi… Torej potrebuje res veliko, veliko novih znanj, izkušenj, zato da lahko tudi na drugačne načine rešujemo probleme s pleveli, boleznimi, škodljivci, hranili in tako naprej. Ravno tako iz tega naslovabomo v našem strateškem načrtu omogočili tudi izvajanje aktivnosti in tudi morda postavitve, predvsem pa si želim izvajanja aktivnosti na tako imenovanih demonstracijskih centrih. Kar se pa tiče Sklada za podnebne spremembe, sva z ministrom na zvezi. Na nek način je pozitiven signal, tako bomo lahko tudi ob primernem dogovoru z ministrom za okolje iz Sklada za podnebne spremembe pripravili tudi morda izhodišča za nekatere specialiste za ekološko kmetijstvo. Naj omenim, da smo predvidevali tudi tako imenovano vavčersko svetovanje, vendar je zaradi praktično izrazito negativnega

Tako kot sem pričakoval, imava še verjetno – tudi jaz sem hitel z vprašanji, da sem pač čim več vsebine zajel, vi ste se trudili odgovarjati. Številna vprašanja so še odprta, predvsem kar se tiče tudi vodovarstvenih območij, da bi tam prepovedali uporabo herbicidov in tako naprej. Kup je še teh vprašanj. Zato je seveda zelo smiselno, da bi to vprašanje prišlo na splošno razpravo, to je moj konkreten predlog. Če pa seveda v sredo ta zadeva ne bo izglasovana, da bi prišlo do splošne razprave, pa na vsak način vam že danes napovedujem, da bomo sklicali sejo odbora, da se okrog tega širše pogovorimo, kajti tudi uporabniki, kmetje, tisti, ki se namenjajo za to, si verjetno tudi želijo take širše razprave, da se potem tudi pripravijo in odločajo za to. Hvala lepa. lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj. Marko Bandelli bo postavil vprašanje ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Lep pozdrav, minister! Pred nami je jesen in po podatkih NIJZ in Vlade smo že krepko zakorakali v ta četrti val epidemije, kot zgleda. Hkrati pa bo od prvih odmerkov cepiva decembra poteklo skoraj že eno leto, par mesecev manjka. Posledično smo tako prišli do točke, ko se o tako imenovanem poživitvenem odmerku vse bolj govori oziroma se je cepljenje za vse oskrbovance DSO, starejših od 70 let, in posebej ranljive kronične bolnike že začelo. Ostali se lahko ob podpisu izjave cepijo, če to želijo. Spoštovani minister, zanima me: Na kakšen način ste določili skupine, ki bodo prejele ta poživitveni odmerek? Sprašujem zlasti v smeri

Zakaj se ne odločate vi, ki ste del stroke, da bi pred tem poživitvenim odmerkom pregledali kri in šele nato na podlagi krvne slike posameznika, ki se želi cepiti ali ali spada v zgoraj naštete različne skupine, določili, če je ta tretji odmerek, se pravi tretje cepljenje, zanj smiseln sploh ali pa ne? ne? Mislim, da bi pregled krvi dal malo boljši podatek. Mi vemo, smo prepričani, da so nekateri tudi dobro zaščiteni. Dobro so zaščiteni tudi tisti, ki so preboleli in imajo ogromno količino protiteles v sebi. Nekateri so pa tudi slabše, saj prav za to gre tukaj. Nekateri preboleli pa imajo celo tudi več protiteles kot cepljeni.

Zakaj ne bi prebolevnikom pred iztekom obdobja prebolelosti pregledali kri? To je to. In ob prisotnosti dovolj velikega števila teh protiteles podaljšali obdobje prebolelosti,

spopadanja z epidemijo in seveda doseganja in izvajanja ključnih ukrepov za zajezitev epidemije. Kar se tiče prvega vprašanja, na kakšen način smo določili skupine, ki so prejele poživitveni odmerek, je to strokovno vprašanje, in to je predlagala stroka. Tudi drugi del vašega vprašanja je strogo strokoven, pa vseeno bom skušal podati skušal podati na to odgovor. O strokovnih vprašanjih, vezano na cepljenje, imamo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje posvetovalno skupino za cepljenje, ki se opredeljuje do teh strokovnih dilem oziroma vprašanj in podaja smernice oziroma priporočila. Kar se tiče tretjega odmerka oziroma poživitvenega odmerka, tudi preboleli, ki prejme prvi odmerek, dobi v bistvu poživitveni odmerek, treba vedeti, da je ESDS, se pravi Evropska agencija za obvladovanje in preprečevanje bolezni, 1. septembra izdala priporočila, da se z dodatnim odmerkom cepijo predvsem imunsko oslabeli in pa starejši, še posebej varovanci domov starejših občanov. Obstajajo jasni dokazi, da cepiva, ki so na voljo, z veliko zaščito preprečijo težji potek bolezni, hospitalizacijo oziroma smrt. Tako je posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu sprejela priporočila, da se s poživitvenim odmerkom cepijo oskrbovanci domov starejših občanov, vsi starejši od 70 let, kronični bolniki, ne glede na starost, imunsko oslabljeni bolniki, ne glede na starost, vsi, ki si želijo in je od cepljenja potekalo več kot 6 mesecev. Pozvali smo tudi tiste pod istim pogojem, se pravi, kjer je poteklo več kot 6 mesecev, ki so se cepili morda prvič oziroma polno cepili v tujini, da pridobijo končno tudi ob tretjem odmerku slovensko evropsko digitalno potrdilo. Kar se tiče učinkovitosti cepljenja v slovenskem prostoru, mislim, da so domovih starejših občanov eksempel primer, kako učinkovit ukrep je bilo to in kako uspešno lahko cepljenje zajezi epidemijo. Lansko leto tak čas je bilo v Sloveniji približno 15, tudi več, procentov hospitaliziranih iz domov starejših občanov, se pravi starostnikov. Danes imamo izjemoma morda kakšnega hospitaliziranega. Kar se tiče protiteles, seveda strokovni krogi pravijo, da zaenkrat podatki, vezano na to, niso zanesljivi. Kateri podatki, da še razložim. Se pravi, da se ne more jasno sklepati stopnja zaščite po bolezni ali pa sprejemati kakršnokoli odločitev glede cepljenja. Hkrati serološki test pove, tako kot ste rekli, da imamo neka protitelesa IgG, ne pove pa, koliko časa je poteklo od okužbe. Je pa tudi res, da nobena od strokovnih mednarodnih organizacij še ni opredelila, kakšna je korelacija med koncentracijo protiteles ter nevtralizacijskimi protitelesi, ki dejansko nudijo zaščito pred okužbo.

Skladno s tem je seveda priporočeno, da v določenem obdobju pride do poživitvenega odmerka. To velja za številna cepljenja, tako za tetanus in vsa ostala, ki bi vam jih lahko našteval. Zato je ključno, da se to sprejme. Zdaj pa kar se tiče vprašanja 180 dni. Dejstvo je, da 22 oziroma 23 držav v Evropi ima določeno za prebolevnost 180 dni. In da se poenotimo, kajti 240 dni velja samo v Sloveniji, če si šel pa v drugo državo, z izjemo Hrvaške in Italije, seveda ta pogoj ni veljal. Zato je prav, da smo se poenotili z ostalimi državami.

strokovnosti glede teh krvnih telesc. Mislim, da je to argument, ki bo jutri najbolj pomemben glede tega. Ker tako se tudi obračajo, glede tega, kar sem bral, tudi

kot stroka ste nas prepričevali, da v kolikor se cepimo, ne bomo več zboleli. To je bila neka osnova. Oziroma vsaj lahko dobimo bolezen v blagi obliki. To je bilo in jaz to verjamem. Zdaj naj bo jasno nekaj; jaz sem cepljen, moja družina je cepljena, mi smo vsi cepljeni in verjamemo v to, da se je boljše cepiti kakor se ne cepiti. In tudi ne bom nikoli tega zanikal. Bom pa tudi povedal, da sem absolutno proti obveznemu cepljenju. Jaz osebno, drugi me ne zanimajo. Ampak moram tu pa vam povedati. Rekli ste tudi, da v kolikor se cepimo, nismo prenašalci. Tako pišejo tudi drugi mediji – pazite! Nismo prenašalci, kar je res, ker postanemo asimptomatski. Se pravi, cepljen cepljenemu je asimptomatski, se pravi,

Tudi ste rekli, da v kolikor se cepimo, ne bo potrebno testiranje. To upamo, da bo držalo, ker to potem bi bila res revolucija, če se bomo tudi cepljeni šli testirat. To se ne sme zgoditi. Evo, na ta vprašanja bi vas prosil maloveč odgovorov in v luči tega prav zaradi Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala, predsedujoči, za besedo. Hvala, gospod Bandelli za to dodatno vprašanje. Seveda, kadar cepljeni kaže simptome, ki bi lahko kazali na covid, je na mestu testiranje, zato da se prepozna bolezen, in to PCR testiranje. Sicer presejalno testiranje pri cepljenih ni planirano ta trenutek glede na priporočila stroke. Kar se tiče prebolelih in pa cepljenja, bi rad poudaril, da je s študijami dokazano, da je najboljša zaščita, največ protiteles tvorijo preboleli, ki so še cepljeni. Zato moja prošnja vsem, ne glede na to, kdaj so preboleli, da če se še niso cepili, da vseeno pristopijo k cepljenju, kajti tudi posvetovalna skupina za cepljenje je že na začetku poletja oziroma konec pomladi povedala, da ne glede na to oziroma takoj, ko zaključi z akutno okužbo s covid-19, pristopi k cepljenju. To je jasno strokovno priporočilo. Tisto, kar je treba povedati in še pogosto skrbi številne prebivalce, tudi kar poudarja stroka, da cepljenje ne vpliva na reproduktivnost oziroma na reprodukcijo, se pravi na plodnost. Tisto, kar bi rad poudaril in kar mislim, da je tudi gospod Bandelli hotel poudariti, je, da govorimo o zaščiti, zaščiti s protitelesi, in ta je ključna po protokolu CP, recimo, da T tudi, ampak T je tisti moment, ki nam kupuje čas, zato da dosežemo C in P. In na tisto, na kar lahko vplivamo in varno vplivamo in je najmanj zapletov, je C. Lahko se tudi vsi prekužimo, samo je bistveno več težkih potekov, zapletov s težkimi hospitalizacijami in smrtjo. To je jasno dokazano tudi s študijami. Tisto, kar bi prosil, je, da se zavedamo, da je precepljenost celotne populacije in to napoveduje, tako kot nekje drugje na zahodu Evrope, sproščanje. To je naš glavni cilj kot odprte družbe. Na ta način bojo šole odprte in bomo konkurenčni. To bomo lahko dosegli, in tukaj se z gospodom Bandellijem strinjam, samo ob enotnem pogledu za to. Zato je tudi na taka vprašanja treba odgovarjati sproti. Ampak stroka še ni podala dokončnih odgovorov, kar se tiče protiteles in spremljanja. Zato vam tudi jaz natančnejših ne morem danes dati. Kar se pa tiče povezanosti med epidemijo, je pa ključno, da o sproščanju odločamo vsi skupaj z zadostno precepljenostjo. Zato moja prošnja, tako kot ste sami povedali:« Pri nas doma smo vsi cepljeni«, da vsi pristopimo k cepljenju, kajti samo cepljeni bomo res lahko učinkovito obvladovali epidemijo. Tako hvala vsem za pomoč in pa sodelovanje.

Veliko vprašanj prihaja tudi k nam v poslansko skupino. Saj veste sami, kaj je in zakaj nas sprašujejo določene reči in kako in na kakšen način kot tu. Ljudje so v skrbeh v smislu, so preboleli, so res preboleli in je tudi veliko število enot v njih, tudi so mi dali številke, so mi pokazali certifikate pa vse, kar je, pa kljub temu po šestih mesecih še vedno ti, ki imajo ogromno število enot, se bi morali ali cepiti ali pa Green Pass ne velja več, da tako rečem. Tu je problem. Dajte v strokovni skupini, ker to so začeli že v tujini, sem videl, upoštevati tudi to zadevo. Vem, da študije še hodijo, mislim se še delajo študije. Nimamo pravih rezultatov, ampak upamo, da bi šlo

nekako razširili to debato, da bi imeli to debato malo večjo, malo širšo v strokovnem smislu, tudi z drugimi strokovnjaki tukaj pri nas. Še ena zadeva preden bom zaključil, ker mi je že dana možnost za ta majhen del.

odvzeti vseh odgovornosti, vi ste sami hoteli tretji odmerek«. S tem da vi želite in zahtevate, da bi tretji odmerek bil. Ste slišali pa zadnjo informacijo FDA v Združenih državah, kjer pa še ne bodo dovolili

šeni priporočljiv, razen za tiste, ki imajo 65 let in več. Govorim v luči tega, kar se danes dogaja, ker vidite, da zdaj nismo več levi, desni, so ratali cepilci, necepilci. Žalostno za Slovenijo, izredno žalostno za Slovenijo. V luči tega, predsedujoči,

Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj. Prehajamo na zadnjega prijavljenega. Mag. Andrej Rajh bo postavil vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani minister! Moje vprašanje je seveda vezano na ekonomske in gospodarske razmere v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji. Nazadnje ste imeli finančni ministri na Brdu pri Kranju srečanje, kjer ste se o vseh teh, bom rekel, anomalijah, pogovarjali. Evropska unija, Komisija, se je odločila, da se bo v bistvu z epidemijo covid spopadala na način, da bo zagotavljala likvidna sredstva in jih posojala državam članicam. To se tudi pozna. V bistvu Evropska unija, kljub epidemiji covid, na nek način okreva, se pa pojavljajo druga tveganja. Torej v vseh državah raste javni dolg in to raste tudi v tistih državah, ki so bolj zadolžena od Slovenije, v Sloveniji pa je ta dolg dosegel 86 procentov in je rastel hitreje kot v drugih državah. Imamo visok javnofinančni primanjkljaj in kljub temu da je BDP nekako na ravni ali pa celo presegel raven pred nastopom te epidemije, imamo pa zelo velike odhodke. Torej, prihodkov bo približno nekaj več kot 10 milijard evrov, odhodkov pa bo ranga 14 milijard evrov; torej bo ta luknja nekih 4 milijarde milijarde evrov in to seveda pokrivamo z zadolževanjem. Enako se je zgodilo lani, verjetno se bo podobno zgodilo naslednje leto, ko tudi ne bo veljalo fiskalno pravilo. Spoštovani minister, me pa zanima, glede na

v slovenski proračun in kakšne odhodke načrtujete? To me zanima, na kak način se bodo te zadeve poravnale. Meni je jasno, da verjetno maastrichtski kriterij po po deležu javnega dolga ne bo več tako strog, kot je bil, ampak vseeno, uravnanost proračuna z prihodki in odhodki, to pa je v bistvu stvar ene osebne higiene. Evropska unija bo slej ko prej to zahtevala. Mene zanima: V kakem času namerava Vlada, da se bodo odhodki in prihodki proračuna izravnali v naslednjih petih letih? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ:Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik, in hvala lepa tudi magistru Andreju Rajhu za to vprašanje. Tukaj bi najprej dal popravek, če dovolite, gospod poslanec Rajh.

nadalje padec na 75 odstotka BDP v naslednjem letu. Ravno tako, če govorimo – to so preliminarni podatki, vi boste pač končne podatke ali pa bolj zanesljive podatke dobili tudi s proračunom, z odlogom do leta 2024 in tako naprej. Vse to smo dolžni Evropski komisiji poročati. Ravno tako lahko govorimo seveda tudi o deficitu, za katerega mislim, če govorimo o deficitu oziroma primanjkljaju po slovensko, imamo dve metodi. Ena je metoda denarnega toka. Mislim, da bo padel ta primanjkljaj s sedanjih ocenjenih v letu 2021 7,9 na okoli 4,6 odstotka v letu 2022 in potem na 2,6 v letu 2023. Če govorimo po ESMA metodologiji, potem od 6,9 pa do 4 odstotka v letu 2023, 2022

tako da to je zdaj seveda to. Mislim, da bodo tudi prihodki rastli. Tukaj so rezultati, ki jih je dosegla Evropska komisija oziroma ki jih je pokazala Evropska komisija, dosegla pa je Evropa tukaj v presenetljivem pozitivnem smislu. Presenetljivem predvsem zaradi tega, ker je gospodarska rast večja od pričakovane tudi v Sloveniji, predvsem zaradi tega, ker je ker je nezaposlenost manjša od pričakovane, in zaradi tega, ker smo v Sloveniji dejansko hranili delovna mesta, podjetja in tako naprej. S tega zornega kota lahko rečem še naslednje, cepiva proti virusu so bila priznana v izjemno hitrem času – govorim kot laik, strokovnjak je minister za zdravje – kar seveda z drugimi besedami pomeni, da smo zaščitili določeno populacijo, predvsem tiste, ki se želijo cepiti. S tem smo tudi omogočili gospodarsko rast in omogočili zaposlenost. Tisto, kar lahko naredimo, je seveda to, da da se cepijo tudi tisti, ki se pa do danes še niso cepili, in da vsi skupaj naredimo to, da ne gledamo cepivo in cepljenje kot nek problem v družbi, ampak enostavno kot priložnost, ki jo ima ta družba, zato da bo s tem povečala še blaginjo ljudem, vnesla optimizem v gospodarstvo, večjo rast in seveda večje prihodke, boljše rezultate in tako naprej. Skratka, mi moramo tukaj gledati celotno zadevo – tudi cepljenje, precepljenost, testiranje in tako naprej kot možnost, kot izziv

lepa. Spoštovani minister, strinjamo se vsi, da je gospodarstvo ključno za blaginjo državljanov, pa vendar v bistvu na en del vprašanja mislim, da nisem dobil odgovora. Vlada najavlja sprejetje novih zakonov z neocenjenimi finančnimi posledicami, hkrati pa najavlja na drugi strani davčne olajšave. Seveda te zadeve nekako,

nekako kriti ali pa financirati konstantno z zadolževanjem ali pa, če ni 10-letni kredit v redu, pa bo Evropa dala 20-letno obveznico, ali pa 30-letno, ali pa 40-letno obveznico. Na tak način se

po mojem nasloviti. In tudi vprašanje je, kaj se na primer zgodi, če bi nekdo striktnozačel uveljavljati fiskalno pravilo. Jaz verjetno verjamem, da Evropska komisija tega ne bo ukazala, ampak če se to zgodi, potem bodo tudi občine kar naenkrat brez prihodkov za svoje obveznosti. Zato bi vas v tem smislu pa zaprosil za odgovor glede teh zakonov, ki so v vladni proceduri in bodo imeli finančne posledice: Kako gre to skupaj z najavljenimi davčnimi olajšavami?

danes pod nikakršnim tveganjem glede svojih prihodkov. Tako so dejansko dobili danes ne samo večjo povprečnino, ampak dobili so tudi možnost, da veliko bolj prosto ali pa, če želite, svobodno vlagajo v tisto infrastrukturo, ki je najpomembnejša za njih. Zaradi tega seveda zadovoljujejo tisto, kar ljudje najbolj rabijo, ker ljudje zadovoljujejo svoje potrebe primarno v občinah. Tako s tega zornega kota občine so tukaj popolnoma izvzete. Druga zadeva: govorite o načrtovanih investicijah in davčnih olajšavah. Tukaj so načrtovane investicije na primer v zdravstvu, v domove za starejše in tako naprej. Ja, ker so načrtovane, je tako lažje načrtovati tudi proračune, tudi prihodke in tudi izdatke. Ker imamo gospodarsko rast, se večajo prihodki. Danes javni podatki so: prihodki so večji, kot so bili leta 2019 – leta 2019! in nekaj več kot 20 odstotkov kot leta 2020. Ampak za mene ni toliko relevantno leta 2020, ker je bilo izredno leto, ker je bil covid, ker smo zapirali gospodarstvo, ker smo zapirali dejavnosti in tako naprej, ampak leto 2019, ki je bilo popolnoma normalno leto. In tukaj seveda zdaj, če govorimo o dohodnini in tej predvideni davčni olajšavi, pomeni – kaj? Pomeni manjšo obremenitev dela. Delo je danes v Sloveniji med petimi državami najbolj obdavčeno po metodologiji OECD. Pomeni večjo konkurenčnost, seveda večja konkurenčnost pomeni, da bomo lahko seveda več izvažali, več prodali doma – večja potrošnja. In seveda na podlagi tega bomo lahko tudi imeli večje prihodke, ob pogoju, da bomo zdravi. Zdravi pa bomo, če se bomo cepili. In če se bomo cepili, bomo imeli večjo gospodarsko rast, večji razvoj in večjo blaginjo.

Državnem zboru. Dejstvo je, da če imamo sicer sprejet zakon, ki nekomu zagotavlja pravice, pa te pravice nimajo osnove v prihodkih, potem se ta zakon preprosto ne more izvrševati. In če vemo, da se v Sloveniji vse, torej ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi se dražijo surovine, draži se energija, draži se hrana, bom rekel, da se ena stopnja tveganja nastopa revščine zaradi tega lahko tudi poveča, dostop do osnovnih dobrin ljudi je otežen. Seveda menim, da je potrebno o vseh teh zadevah razpravljati, ker se bojim, da prihodnost zaradi teh finančnih razmer, pa ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, je kar negotova. Zato pa me še posebej skrbi v bistvu najava, da če bomo zmanjšali davke, da bo pač potrošnja večja. To sicer drži za bogatejše, po drugi strani pa se lahko kar zgodi, da bo nekdo ostal brez pravic. Zato prosim za razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj. Ministrici in ministrom se zahvaljujem za oddane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 22. septembra 2021, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 25. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala